Pod pragom revščine pa upokojenci ne živijo od danes, ne živijo od lani, temveč že mnogo, mnogo let. Zakaj? Ker naš pokojninski sistem že dolgo ne deluje, kot bi moral, razlog za takšno situacijo ni v naši sedanji vladi, ni v samo trenutni svetovni situaciji, pandemiji, temveč je predvsem razlog v preteklosti. Demografska slika se je v Evropi kot tudi v Sloveniji v zadnjem obdobju spremenila. Število starejših narašča, s tem narašča tudi število upokojenih ljudi, zato kljub zmanjšanju brezposelnosti v Sloveniji v zadnjih dveh letih ostaja dejstvo, da je pokojninska blagajna vedno manj vzdržna. Prehitro upokojevanje in demografska slika staranja prebivalstva ima lahko različne posledice, tako socialne, politične, ekonomske in pravočasno prepoznavanje teh posledic, saj večina njih lahko vpliva na to, da se v družbi tudi pravočasno nekaj naredi. Očitno se to do sedaj ni zgodilo. Očitno nobena Vlada ni želela ali ni zmogla tega prepoznati, z razliko od naše Vlade seveda. Da spomnim in opomnim vse današnje odločevalce, vse upokojence in nekatere takratne odločevalce, ki danes vpijejo na cesti za višje pokojnine, torej, da spomnim in opomnim zakaj smo danes tu kjer smo in da spomnim in opomnim tudi na to, za kar ni kriva naša vlada. Prvič. Ker smo se v preteklosti Slovenke in Slovenci upokojevali prehitro, se je zaradi tega povečalo število upokojencev, imamo približno 630 tisoč prejemnikov pokojnin, kar je izredno veliko. Tu gre za nekakšno spiralo, več upokojencev pomeni, da je pač prispevna stopnja je trenutno 1,6 zavarovanca, pokojnine seveda zaostajajo za plačami, kar povečuje seveda revščino. Torej to je prvi razlog, da je socialni gmotni položaj upokojencev takšen kot je in za katerega ni kriva naša Vlada. Drugo. Plačevanje prispevnih stopenj za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev Slovenije, nekakšen unikum med večino razvitih in socialno orientiranih držav, prispevek je izredno nizek, temu primerno je očitno tudi pokojnina toliko nizka. To je naslednji razlog, da je socialni gmotni položaj upokojencev takšen kot je in za katerega ni kriva naša vlada. Če pogledamo kako in predvsem kdaj se je razmerje povprečne starosti pokojnine do povprečne neto plače začelo zmanjševati, izgleda to tako. Takoj po osamosvojitvi je bil odmerni odstotek 85 odstotkov od povprečja izplačanih plač, nato se je odmerni odstotek znižal na 75 in kot je bilo že danes večkrat povedano, 2012, torej za časa Janševe vlade, se je odmerni odstotek znižal ženskam na 63, moškim pa celo na 57,25 odstotka, kar je največje znižanje, ki ga je uzakonila katerakoli vlada do sedaj. To je torej tretji razlog, ki ga v bistvu, da je socialni gmotni položaj upokojencev takšen kot je in za katerega ni kriva naša Vlada.

kjer so ljudje plačevali minimalne prispevke in kar nekaj je tudi ljudi, ki so prejemali celo življenje socialne transferje in delali na črno. Tudi, zato so pokojnine nekaterih nizke. Mislim pa, da ne rabi nobenega poučevati, da od malega pride malo, od dosti pa dosti. Torej, to je še en razlog, da socialni gmotni položaj upokojencev takšen kot je in za katerega seveda ni kriva naša Vlada. Če sem prav informirana, je tudi Janševa vlada obljubljala, da bo izvedla v novem mandatu tem, ki ga na srečo ni dobila, pokojninsko reformo. Vse, kar ji je uspelo v tem kontekstu, je to, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj prepustilo izdelavo študije, ki bi naj samo nakazala, kakšno reformo potrebujemo.

Kot je razvidno, je slab položaj upokojencev v veliki meri posledica varčevalnih ali pa tudi drugih napačnih ukrepov, ki jih je med drugimi vladami uvedla tudi prejšnja vlada Janeza Janše in ne naša in to so, te posledice čutijo vsi upokojenci, tudi tisti, ki sedaj protestirajo. Torej se danes v letu 2023 znajdemo v čistem absurdu, saj protestirajo upokojenci, ki jih vodijo podporniki SDS, torej tiste stranke, ki je najbolj zaslužna za njihove nizke pokojnine. Pa ostanimo še vedno v letu 2023. Žal mi je in težko mi je, ko gledam ljudi v zrelem obdobju svojega življenja, kako se težko prebijajo skozi vsak dan. Zato je naša Vlada že od začetka mandata odločena, da bo zagotovila dostojno in varno starost, ki pa mora biti finančno vzdržna. Torej, finančna vzdržnost ne pomeni, ne vem, prisilno upokojevanje, ne pomeni dodatnih všečnih bombončkov upokojencem, kot smo bili vajeni do sedaj. Finančna vzdržnost se lahko zagotovi z dolgoročnimi potezami, kot na primer pokojninska reforma, ki jo imamo tudi zapisano v koalicijski pogodbi, čemur sledimo in mandata našega še ni konec. Pa vendar, po enem letu je nemogoče pričakovati, kaj šele uresničiti oziroma zagotoviti vzdržen pokojninski sistem in to vesta tudi stranki SDS in NSi, ki nista naredili svoje domače naloge, ko sta imeli to možnost. Seveda pa je lažje populistično podpihovati ljudi. Včeraj na seji Državnega zbora je kolega iz stranke SDS spraševal kolege iz SD in Levice, zakaj v času pandemije niso pomagali Janševi vladi, saj, se strinjam, da pandemija ni ne leva in ne desna. Absolutno se strinjam s tem. In glej ga zlomka, situacija je že več kot leto podobna. Vojna v Ukrajini, energetska kriza, inflacija, tudi to niso zadeve, ki bi se tikale samo levih ali samo desnih in povejte mi, kaj ste v tem času naredili vi, da bi pomagali oziroma podpirali trenutno Vlado v njenih odločitvah, da bi čim bolj olajšali razmere vsem državljanom? Namerno podpihujete upokojence, kmete, strašite celo gospodarstvenike, z namenom, da bi dokazali, da je ta Vlada nesposobna in da nič ne dela. Pa ni tako, naša Vlada dela kljub nezavidljivemu stanju, ki ga sama ni zakrivila in na koncu še, spoštovani upokojenci, tisti, ki boste naslednji teden stali pred parlamentom, vedite, ne dokončno, dolgoročno dela za vas in to je naša Vlada. Hvala lepa.

kaj je poslušala, pa koliko si je prebrala sklic te seje. Namreč, v svojem, v svojem govoru je čisto izšla izven konteksta. Namreč, mi ne govorimo o tem, ne, da se je prav sedaj danes poslabšal položaj upokojencev, ne, je pa res, da se je pod vašo Vlado drastično poslabšal, to pa zaradi tega, ker ne izpolnite ničesar, niti svojih lastnih koalicijskih zavez, da bi upokojencem vsaj malo ublažili stiske v tej energetski draginj, ničesar, in zaradi tega upokojenci to sami občutijo v svojih žepih in zato jih imate danes na ulici, ne zaradi sklica te seje in opozicije. V opoziciji smo vam prišli s tem sklicem seje in s priporočili, ponudili roko sodelovanja, ker želimo, da naši upokojenci lažje prebrodijo te mesece ob visoki stopnji inflacije. Priporočila naslavljajo vaše koalicijske obljube oziroma zaveze, ki jih v letu dni niste izpolnili in to prav nobene in danes tukaj zavajanje, da so nekatere že realizirane, glejte, je dobesedno norčevanje iz teh ljudi. Nobene koalicijske zaveze niste realizirali, niti tiste minimalne, da bi pokojnine za 40 let delovne dobe dvignili na 700 evrov. Niste jih, ker potem bi imeli tukaj spremembo pokojninske zakonodaje, pa je nismo imeli. Pa je v tej smeri še do danes nimamo. Sem vesela, ker sem slišala, da je pa vendarle danes v Državni zbor prišla s strani Vlade sprememba pokojninske zakonodaje kar se tiče vdovskih pokojnin, torej za dvig dvig na znesek zagotovljene pokojnine, torej vendarle v enem delu sledite temu pozivu Slovenske demokratske stranke in ste to naredili, ampak žalostno je, koliko se mora opozicija truditi, da vi vsaj kanček nekaj naredite za to, da bi bilo slovenskim upokojencem lažje. Je pa res da, veste ljudje ob tako visoki stopnji inflacije s tem, da jim vi dvigujete oziroma namenjate dodatek, saj jim sploh ne dvigujete pokojnine, ampak namenjate dodatek in to v mesecu novembru in decembru za 1,8 %, pa ne najrevnejšim za 13 evrov, ampak tistim z zagotovljenimi pokojninami za 687,13 evrov, najrevnejšim še dosti manj, pač ponavljate vajo konec prejšnjega leta ko ste jim prav tako dvakrat dodelili dodatek in se s tem izognili dvigu pokojnin, pa čeprav je predsednik Vlade, Golob, v javnosti zavajal v nekakšni predčasni uskladitvi in žalostno je, da se najde pod to Vlado denar za vse druge privilegirane skupine in žalostno to, da ste se ob energetski krizi in draginji najprej spomnili prejemnikov socialnih transferov, povsem pozabili pa na upokojence. Tudi takrat smo vas opozarjali na to. Namreč prejemniki socialnih transferjev, če bi želeli, večinoma od njih bi lahko sprejeli delo, pa ga ne, medtem ko upokojenci so tisti, ki več zaradi starosti ali pa nekateri zaradi invalidnosti več ne morejo delati in so si pravi do svoje pokojnine tudi pridobili z vplačili v pokojninsko blagajno žalostno je, da danes z vaše strani ni nobenega posluha za to, niti ne slišim s strani koalicijskih poslancev, da boste to v prihodnje realizirali, ampak najdete tisoč in en razlog zakaj ne sledite ne sledite svojim zavezam. Bi pa še enkrat pokazala tale graf, ker nenehno poslušam kako naša Vlada ni prav tako ničesar naredila takrat, ko je bila na oblasti. Glejte, še enkrat graf, kjer smo pridobili podatke s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in kjer je jasno razvidno katere vlade so znale prisluhniti upokojencem, da jim je bilo olajšano njihovo življenje. Namreč največ prav v času Vlade Janeza Janše. In še enkrat, manjka torej podatek iz leta 2022, ampak kot sem že prej povedala, tudi takrat je dvig izredne in redne uskladitve bil v času naše Vlade, vi pa zavestno kršite zakonodajo in izredne uskladitve kljub pozivu celo sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne želite izvesti.

17. januarja je bil famozni koalicijski vrh na Brdu in tam je predsednik Vlade bombastično napovedal prve korake pri strukturnih reformah. Dejal je naslednje. »Vrag je zdaj zares vzel šalo. Ne moremo se več politično preigravati, kdo je za in kdo je proti, rešitve bomo dali na mizo in iskali konsenz, kdor bo želel, se bo pridružil. Poleg zdravstvene reforme bodo predstavljena izhodišča tudi za druge reforme, ki so nujne. Davčna reforma, s katero bomo dosegli bolj pravično in solidarno davčno okolje. Šolska reforma, ki bo osnova za to, da Slovenija postane družba znanja. Reforma plačnega sistema v javnem sektorju je za doseganje bolj stimulativnega in učinkovitega javnega sektorja. Stanovanjska 47. TRAK (VI) 15.50 (nadaljevanje) reforma, s katero bomo zagotovili dostopna in dostojna stanovanja. Pokojninska reforma, ki bo omogočila vzdržno in stabilno financiranje pokojnin. Rešitve bomo dali na mizo in iskali konsenz, kdor bo želel, se bo pridružil.« Minili so štirje meseci, pa še malo nismo našli še nič na mizi, čemur bi se lahko pridružili, zato smo sami predlagali neka priporočila, ki jih je včeraj odbor zavrnil. Res je, da je vladna koalicija ta predlog za povečanje vdovskih pokojnin posvojila, kar je pohvalno, ampak ali se vam ne zdi, da je zadeva nekoliko obrnjena? Da se mora zdaj koalicija pridružiti opoziciji, ki je predlagala neke rešitve, ne pa obratno. In mimogrede, ko govorimo o iskanju konsenza, mislim, da je prej, ko so se predstavljala stališča poslanskih skupin, kolega iz Socialnih demokratov kako je naša Vlada leta 2012 sprejela neko pokojninsko reformo, ki je poslabšala položaj upokojencev. Tudi prej je kolega Lisec naštel kdo je vse glasoval za tisti zakon. Prvič, tisti zakon je reševal položaj upokojencev, ker je bila Slovenija praktično pred bankrotom po katastrofalnih letih Vlade Socialnih demokratov, ki je podaljšala recesijo v Sloveniji in smo imeli najdaljšo v celi Evropski uniji. In potem, ko smo imeli tisto krizno vlado smo dosegli soglasje tako s socialnimi partnerji kot s celotno opozicijo takrat. In tisti zakon je bil enotno sprejet, brez glasu proti. proti. Če bi aktualna vlada predlagala neke rešitve in šla po enaki poti iskanja konsenza, bi mi rešitve z veseljem podprli. Mogoče ne vse, ampak najbrž bi bilo kaj za izbirati. Ampak pri teh napovedih reform je tako, da pač danes je nekaj, jutri je nekaj drugega. Nazadnje predsednik Vlade tukaj govoril, da od vseh obljub zagotovo bodo držali tisto, da bodo osvobodili nacionalno RTV. Zdaj očitno bodo tukaj uspešni in seveda, če bo nacionalna RTV uspešno osvobojena, glede na ime največje vladne stranke pomeni svobodna v smislu, kot je ime te stranke Svoboda, ki je zelo dobro izbran termin, potem seveda javnost sploh ne bo opazila, da vseh teh napovedanih reform sploh ni. Se bo pač ukvarjala z nutrijami, pa z razno raznimi drugimi zadevami, pa z elementi kulturnega boja, ki jih vladna koalicija uspešno lansira vsak mesec s kakšnim popadkom pri obujanju totalitarnega režima. Kar se tiče pokojnin, smo danes v situaciji, kjer nobena vlada ne more rešiti vseh problemov. Nekaj sto tisoč upokojencev in njihovi nizki dohodki so največja kolektivna krivica slovenske tranzicije. Lahko se pa naredi dvoje. Lahko se ta položaj blaži in to smo mi v prejšnjem mandatu v dveh letih epidemije uspešno delali, saj številke so bile prej predstavljene, z enkratnimi dodatki. In seveda odgovorno je potrebno načrtovati ukrepe s katerimi se bomo spopadli dolgoročnim problemom, ki ga predstavlja starajoča se družba in demografska slika. Ampak kaj je ta Vlada naredila? Eden od prvih ukrepov je bil ukinitev Urada za demografijo.

In zdaj, glede na to, da pač časa ni zelo veliko, na hitro skupaj smetani predlogi za (nadaljevanje) velikega razkoraka med podražitvami, drastično povečanimi stroški preživljanja in prihodki in pokojninskimi prihodki

ne, to je slaba šala. V času, ko obstaja nekaj manevrskega prostora, ko v Sloveniji vlada velika zaposlenost, rekordno veliko število ljudi danes dela in pač plačuje vse blagajne, tudi v pokojninsko blagajno, se pravi, tukaj nekaj manevrskega prostora je. Slovenija je čez zadnjo krizo šlo uspešno, kar je včeraj povedala tudi Evropska komisija. V tem času, ko bi se dalo narediti nekaj več, v tem času, ko se stotine milijonov brez kakšne razprave pa posveta, mečejo v energetska podjetja, ki si izplačujejo, bom rekel, bogate nagrade, v času, ko se vsak dan na spletnih straneh vladnih ministrstev pojavljajo novi razpisi za financiranje, politiko lesarstva, v času, ko se najavlja ustanavljanje nove z davkoplačevalskim denarjem financiranje letalske družbe, ki smo jo že imeli, pa jo je aktualni finančni minister uspešno spravil stečaj,

V času, ko je predsednik Vlade izjavil, da on ne živi od svoje plače, ki je 7 tisoč evrov bruto, ne, gre na srečanje upokojencev in pravi, novembra in decembra vam bomo izplačali 1,8 posebnega dodatka, 12 evrov boste dobili, super, pa 40 % letnega dodatka, ki bo izplačan, on je rekel kot božičnica, samo te besede si koalicija ni upala uporabiti, pa je napisala zimski dodatek, Slovenija bo edina država, ki bo imela nek zimski dodatek. A veste, koliko je, 40 %? 40 % tega letnega dodatka je tam od, ne vem, malo več kot 50 evrov do malo manj kot 200 evrov,

dejstvu, ki pač kaže na to, da Vlada dela korake, pač ne vem, nekdo nekaj prebere ali pa verjetno imate kakšno seanso koalicije, pa se gleda kakšne ankete in potem se gre z nekimi predlogi, ki so nepremišljeni in ki, bom rekel, tudi politično, zdaj, če gremo na to polje, koaliciji sigurno ne bodo koristili. Si predstavljate, kakšna šala bo novembra pa decembra 1,8 odstotno povišanje pokojnin, ko bo že vsem upokojencem jasno, da je bila inflacija blizu 10 % in da se hrana na letni ravni draži z 20. in 24. odstotki podražitve, kar seveda pomeni pri upokojencih, ker je so izdatki za hrano, bom rekel, nesorazmerno velik del življenjskih stroškov,

bo v jeseni potekala še ena proračunska razprava, je nekega časovnega manevrskega prostora, bom rekel, ne zelo veliko, ker štirje meseci so minili, pa se ni nič zgodilo, nič nam ni bilo dano na mizo te pompozne najave iz 17. januarja letos. Lahko bi se iskal konsenz, lahko bi se v tem času iskali dodatni viri in bi se ta problem, ki je strateški, ki je velik, ki se ga ne da rešiti z enim amandmajem k Zakonu o izvrševanju proračuna, naslovilo dejansko v okviru možnosti. Zdaj pa vse to izpade kot slaba šala in tukaj glede na diskusije, ki so bile prej, kdo vse pripelje upokojence na Trg republike v Ljubljano, glejte, ne pripelje jih Tia, Pavle Rupar, pripelje jih Robert Golob in vladna koalicija, ki naravnost žali dostojanstvo 100 tisoče s takšnimi predlogi kot je povečanje za 1,8 % ob 10 % inflaciji. A mislite, da obstaja kak upokojenec v Sloveniji, ki ne bi znal izračunati te razlike? Še posebej, ker smo v času epidemije, v času ki je bil res krizen, mimogrede, prej je bilo veliko govora zdaj kakšen krizni čas je danes. Danes ni nobenega kriznega časa. Mogoče, seveda nekdo, ki živi na meji s Hrvaško, pa vidi, da na Hrvaškem tanka gorivo bistveno ceneje kot pri nas, si misli, saj Slovenija pa je v krizi, ampak vse te zunanje okoliščine so enake za nas, pa za sosednje države in očitno so nekateri odmevi tega kar naj bi bila kriza pri nas, bistveno močnejši, ampak danes Evropa zagotavlja energente po ceni, ki je predkrizna, nobenih razlogov ni, da bi govorili o, bom rekel, izjemno zaostreni zunanji situaciji, pa tudi domača ekonomska situacija kljub, bom rekel, nekaterim negativnim kazalcem, pa padanju optimizma v gospodarskem sektorju, trenutno omogoča še dovolj manevrskega prostora, da se naslavlja tudi problem draginje pri več 100 tisoč upokojencih. Bo pa to bistveno težje konec leta. Bo to bistveno težje konec leta in ne vem, če bo to kaj zaleglo, ampak tudi v interesu same vladne koalicije, da si na tej točki vzame še nekaj časa za premislek, dejansko pride s temi izhodišči za pokojninsko reformo, s katerimi se bo dolgoročno reševal največji odgovor na izziv, izziv, ki ga prinaša daleč največji strateški problem, ki ga ima Slovenija, to je demografska slika, in da hkrati tudi, bom rekel, popravi ta slab vtis s temi bom rekel, na hitro skupaj spravljeno ponudbo o 1,8 % povečanju za dva meseca pa 40 % zimskega dodatka glede na letni dodatek, ker to pač bo dejansko izzvenelo kot slaba šala. Hvala lepa.

ker danes naj bi se pogovarjali o temi o kateri ste, po mojem mnenju, pa sem trdno prepričan, da tisto kar bom rekel, da popolnoma držim, in da ste jo vse vlade v zadnjih 30 letih, vse vlade v zadnjih 30. letih niste storili na tem področju nič. Izvirni greh, težav pokojninske blagajne se je pričel tedaj, ko smo edini, mislim da imamo še danes edini v Evropi prispevke delodajalcev, da so za pol nižji kot prispevki delojemalcev. Do takrat je pokojninska blagajna več ali manj normalno funkcionirala. funkcionirala. Od takrat naprej imamo primanjkljaje, ki jih sicer uspešno pokrivamo iz državnega proračuna, ampak kaj ste pa delali na tem, da boste naredili kakšne vsebinske spremembe, vse vlade, naše, vaše rezultate teh vseh vlad danes, namesto, da poslušam, pa kažite grafe kaj je kdo kaj narediti, rezultat vsega tistega kar ste naredili, kar smo naredili, so danes številke, ki ste jih omenili. sto tisoč upokojencev na pragu revščine, v demografskem skladu se niste pogovarjali, pa ste imeli zakonsko osnovo, da morate do 2015 50. Zakaj niste našli rešitev? Ker ste se kregali, kjer bo dal predlog, pa čigav predlog, kjer se bo zapisal, da je dal eno ustrezno rešitev. Demografija, to kar je moj predhodnik rekel, poglejte si v par dni nazaj je bilo v Dnevniku analiza, najslabše napovedi kar se demografije tiče, pa financiranja v naslednjih letih, tam nekje do 2050 je Slovenija.

delali sanacijo pokojninske blagajne, pa ste imeli v mislih, kako bodo upokojenci čim več dobili? Ne. Vi ste sanirali pokojninsko blagajno na ta način, da ste zmanjševali pravice državljank in državljanov.

Vmes z vsemi temi reformami, tudi kolega Janša, ki je rekel, s tem ZPIZ-om so ga tudi vsi takrat podprli. Kaj ste delali? Znižali ste odmerno stopnjo. Se pravi, kaj to pomeni? Da ste znižali penzije. Zvišali ste leta, namesto iz 10 ste šli na 24. Kaj ste naredili? Znižali ste penzije. Ste pa verjetno neke finančne učinke pa na pokojninsko blagajno imeli, da morebiti bo treba kakšnih par milijonov več dajati iz državne blagajne. Iz te, ko ste reševali pokojninsko blagajno, ne pa status upokojencev, so prišli do tega, spoštovane kolegice in kolegi, da imamo danes eno veliko kopico ljudi, ki imajo, bom rekel, da so upokojenci reveži. Ko dobi odločbo za penzijo, ve, da mu je edina varianta, da bo preživel, da se obiskuje Rdeči križ ali pa Karitas. To je tista politika uspešna, ki se jo pa z, ne vem kakšnimi uspehi, ki se hvalite danes s hudimi, slabo ratuje. Slabo smo poskrbeli za naše starše, slabo.

neke grafe, kdo je kdaj naredil pred 15, 20 leti, pa kdo je kaj rekel, kateri kako je glasoval leta, ne vem, 15 let nazaj. Politika, ki nima pogleda v prihodnost, ki se ukvarja s preteklostjo, spoštovani kolegice in kolegi, za to državo ni dobro, ne za to državo, za nobeno. Jaz samo upam, da smo se iz zgodovine kaj naučili. Moram reči, da sem bil zelo zadovoljen že včeraj na predstavitvi državnega sekretarja. En kratek povzetek, en resen pogled na trenutno stanje in možne rešitve v bodoče. O novih virih se ne pogovarjamo. Zdaj vse reforme so se pogovarjale, zdaj v zniževanje pravic. Rezultate imate tu, 300 tisoč revnih upokojencev. Imamo odgovore za demografsko vprašanje? Ne tisto demografsko politiko, ki se jih je par ljudi še v Mariboru, poglejte kaj so delali v teh mesecih, njihove produkte, pa rezultate dela. Drugo bi verjetno morali razmišljati v tej smeri, kot me delajo tudi sosede. Mi imamo nekaj čez 9, nimamo 10 % BDP za pokojnine. Avstrija, Nemčija, ne vem, 12, 13, 14 %. Verjetno bo tudi en razmislek mogel iti tudi v to smer, da dobimo dodatne vire, pa damo. Jaz bi šel v to smer, ponovno bi odprl razmislek, zakaj smo pa edini v Evropi, da imajo delodajalci pol manj prispevkov kot imajo pa zaposleni. Izvirni greh, od kdaj so se nam začele težave pokojninske blagajne, s tem, da bi pa morebiti na drugi strani naredil to v kombinaciji, če jih bo nekaj dodatno obremenil, pa razmislil, pa upošteval enega izmed predlogov SDS, kar se tiče davčne reforme, o kateri smo se pogovarjali, okrog 800 milijonov izpada, kolikor bi obstal ta predlog te davčne reforme, nekako bi skompenziral, če gledam s strani delodajalcev. Sedaj na eni strani več obremenijo, hkrati mi pa na drugi strani z neko razbremenitvijo omogočijo vsaj te višje plače, pa tisto, kar je želja gospodarstva, da jih lahko zadržim, pa da je malo več izplačal, ne vem. Tu je treba iskati rešitve, na tržnici idej, ne pa v tržnici zgodovinskih floskul, pa kdo je kaj naredil, spoštovane kolegice in kolegi. Skratka, jaz upam, da kljub temu, kar nam, spoštovane kolegice in kolegi, počnete to leto in pol, da se stvari počasi normalizirajo. Postavlja na isto mesto, kar je od tega, da smo se lahko pred tremi meseci organizirali, koliko bi se mogli, pa tako kot so imele vse vlade do zdaj možnost, pa kar edino prav, koliko same, ko se mi mislijo, da lahko začnejo normalno delati, počasi odpravljamo te krivice. Me pa veseli, ker poznam tudi delo, ki so delo, ki je ozadje vsega tega v pripravi pokojninske reforme pri dolgotrajni oskrbi, tako da sem trdno prepričan, da tisto, kar delamo, verjetno ne bomo imeli končnih rešitev, bomo pa imeli rešitve, ki bodo pripomogle nenazadnje tisto, kar nam mora biti vsem skupaj v interesu k boljšemu standardu nas zaposlenih in pa seveda upokojencev. Tako da upam, da bo takih sej, kot so današnje, s pogledom v zgodovino nazaj, z glavnim poudarkom, kdo bo na koga kazal, kaj je kaj naredil, kaj ni naredil, da jih bo čim manj, pa da bomo v naslednjih tednih in mesecih se zazrli z tržnico idej, tekmovali v tem, kdo bo dal boljše ideje. Jaz upam, da ena pametna politika naredi en zbirk vseh teh idej, pa jih spravite v življenje, jaz trdno upam, da bomo to počeli pod to Vlado. Hvala lepa.

v bistvu je predhodnik navajal kar nekaj neresnic. Zdaj, ne vem, zaradi nepoznavanja tematike ali pa namerno. Zdaj tako kot je že kolega Lisec povedal, zakon, zadnji ZPIZ-2 ste leta 2012 podprli. Ste podprli in zdaj po tem letu od leta 2013 do 2020 ste pa prav vi vodili ta resor, tako da če bi želeli, bi ga lahko tudi spremenili, pa ga niste. Je pa treba povedati, da ZPIZ-2 odmerni odstotek ni znižal, kot vi danes trdite, ampak je v bistvu ustavil padanje odmernega odstotka in zato je bil takrat Zpiz-2 sprejet. sprejet. Bi pa ne glede na to, da sem že dvakrat slednje povedala, tukaj v svoji razpravi še enkrat predstavila kaj ste v bistvu Socialni demokrati storili s pokojninami, ko ste bili v Vladi in ko ste vodili ta resor. Namreč od leta 2005-2008, ko je Vlado vodila SDS, so se pokojnine zviševale in sicer od 3,1 pa kar do 8,3 odstotka. Torej leta 2008 je pod našo vlado bil rekorden dvig pokojnin za 8,3 potem pa pride vaša Vlada skupaj z Zares, Desus in LDS in pride do konkretnega padca pokojnin. Zdaj, spoštovani kolega, jaz zdaj to ne govorim na pamet, tako kot vi pred mano, ampak to lahko razberete tudi, če greste pogledati poročila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vsa leta za nazaj. Leta 2009 pod vašo Vlado zgolj 2,6 % dvig neto dvig pokojnin. Leta 2010 in 2011 pa še pada in sicer leta 2010 zgolj na 0,9 % in leta 2011 samo za 0,1 %, ampak to še ni vse. V času naslednje vaše Vlade skupaj s SMC in Desus, pa so se realno gledano pokojnine celo znižale, ker leta 2014-2015 je prišlo do minus 0,4 procentne rasti, minus in prav tako leta 2015. Tako da, vaša politika je pač bila takšna kot je bila, niste kaj dosti storili za upokojence in potem glede na dejstvo, da ste pa 10 let vodili ta resor, bi lahko, pa niste ničesar popravili. Zdaj sklicevati se na vse druge, da so krivi in kako se ničesar ni naredilo, najprej si poglejte sami v ogledalo. Strinjamo se glede demografije, v Slovenski demokratski stranki smo že večkrat opozarjali na to kako slabo demografsko sliko imamo v Sloveniji in tudi, zaradi tega je bil ustanovljen Urad za demografijo. Ampak fokus

razveljavili ste Zakon o dohodnini in s tem preprečili, da bi imeli delavci višje neto plače in prav tako Zakon o dolgotrajni oskrbi in kaj se je zgodilo? Ljudje so iz danes na jutri ostali brez dolgotrajne oskrbe, ki so jo potrebovali. Tudi na to smo vas opozarjali, ampak ne, kajne, vi ste sledili pač svoji agendi in tako kot danes vidimo, tudi nič konkretnega ni, nimate v prihodnosti v mislih, da bi olajšali položaj slovenskim upokojencem in niti tega, da bi podprli svoje lastne koalicijske zaveze in očitno tako pač je pod to Vlado svobode.

Tisto kar me niste slišala, niste hotela slišati, jaz sem rekel, da so popolnoma vse vlade, popolnoma vse vlade, do zdaj, so pripeljale do stanja kakršnega danes imamo, kolegice in kolegi.

svetovno gospodarsko krizo, ki je vaš predsednik, jo je tajil, cel svet se je že pripravljal, pa je vedel, ko je bila na pragu svetovna gospodarska kriza, ne, Janez Janša je zanikal, nobenih ukrepov ni bil takrat sprejetih. Veste, da so penzije povezane tudi z delom inflacije. Ne kar, skoraj kazati neke številke, povejte še koliko je bilo inflacija v tistem domu(?), bomo dobili bolj jasno sliko. Jaz se v to razpravo zdaj z njihovimi pogledi, mislim, da nima, se mi zdi, da to je jalovo delo. Jaz sem povedal, da ste komplet neresni, da del te politike, pa tisto, kar počnete, je neizmerna bolečina. 24. septembra…, aprila lanskega leta, pa ko ste tako dobro delali, pa toliko ste za ljudi naredili, tako da bo treba, ne vem, ali bo ljudstvo treba zamenjati, ko ne dojamejo, kako ste dobro, ob vsem tem, teh neustavnih ukrepih, ste svoj narod zalivali s solzivcem pa pretepali po teh ulicah, v milijonih helikopterskega denarja, ki ste jih dali pomoči potrebnim in nepotrebnem, ni zadoščalo, ne, pa v vaših ukrepih, še tole, kako(?) ste upokojencem pomagali. Denar, ki je bil, ki je cela Evropa dajala pomoč, so nam pisali, stotine upokojencev, oktobra pa novembra, da jih zebe doma, ker, zaradi vsega, kar se je dogajalo. Kdaj ste vi dali dodatek za ogrevanje? 1 teden pred volitvami, v mesecu aprilu, konec kurilne sezone. Toliko o vaši skrbi,

Ja, glejte, na to se je pač treba odzvati, ne. Mislim, spoštovani kolega, v naši Vladi ni bilo 10 procentne stopnje inflacije, pa kljub temu, da je ni bilo, ne, sem naštela vrsto ukrepov, ki so lajšali položaj upokojencev, vi pa ne izpolnite ničesar kar obljubite in ljudje puščate v revščini in zato jih imate danes na ulici, zato, ker dejansko nekateri nimajo niti za to, da bi si ob takšni podražitvi, 20 procentni podražitvi hrane, lahko še karkoli privoščili in ne znate poskrbeti ali pa nočete poskrbeti za te ljudi, imate pa milijone za vse drugo in prvi ukrep, ki ste ga sprejeli, ste ga za prejemnike socialnih transferjev. Draginjski dodatek ste v prvi vrsti dali tistim, ki bi lahko delali, pa ne želijo, so izbrali, da ne želijo, medtem ko upokojencem pa ne, ne glede na to, da jih imate skoraj že 50 % pod pragom revščine in zgolj 10 % upokojencev je prejelo vaš draginjski dodatek, 10 ker ste ga vezali, ne, na drugo podlago in ne želite slišati opozicije ne, še manj ne upokojencev, ki jih imate na ulici, ne želite in danes poslušamo večne izgovore, kako se nekaj ne da, ampak tisto kar pa vi želite, da svojim privilegiranim skupinam, 53. TRAK: (VP) 16.20 za tisto pa se najdejo razpisi in pa od zadaj milijoni, ki se dajo. In energetske družbe in migranti, zakaj nimamo urejene dolgotrajne oskrbe? Ker ste sredstva preusmerili. Je bilo potrebno dati pač na proračunsko postavko za migrante. Tako da glejte, veliko dobrega je bilo storjeno za upokojence v prejšnji vladi, ampak ta vlada, če bi jim prisluhnila, jih danes na ulici ne bi imela. Zdajle, preden dam repliko, bi samo opomnila spoštovani Državni zbor oziroma poslanke in poslance. Dajmo se vzdržati raznih ocen zakaj ljudje ne delajo. Nekateri preprosto niso v priložnosti, da bi lahko delali, četudi želijo, tako da lepo naprošam, toliko spoštovanja imejmo do naših državljank in državljanov, da ne insinuiramo s takšnimi ocenami, ne glede na to s katerekoli strani

mislil reči, pa na kar sem mislil kolegico opozoriti, je tudi to, ne. Malo si plačilno listo poglejte, spoštovana kolegica, boste videli, zakaj plačujete eno izmed zavarovanj, če boste slučajno kdaj brez zaposlitve ostala, ne. In takrat se človek običajno znajde na zavodu in, in socialni transferji, ki ste jih omenjali, da so se najprej podražili, če bi poslušala, bila v tej dvorani pa poslušala državnega sekretarja, vam je povedal, da se država, da so se socialni transferji dvignili, ker se vrsto let niso dvignili po formuli, ki je predvidena že vnaprej. To si ni izmislila ta Vlada ne ta koalicija. In sram naj vas bo, da imate politiko, ki gradi na migrantih, pa naj si bo ne vem kakšna zgodba na migrantih brezposelnih oziroma po vaše lenih ljudi in pa migranti, pa nevladne organizacije, to so dežurni krivci pa ki jih imate pri roki za najbolj ne vem kako temo, od tega, kako dolgo bo trava v Afriki rasla, pa do ne vem česa. To je neverjetno, to sem neverjetno. Tko da jaz ne vem, kaj naj naredimo še, da bomo probali in ta dialog, ki se pa je s prihodom Svobode pa v tem mandatu pa le nekako stabiliziral, da se začnemo normalno pogovarjati brez nekih kletvic, ampak ne morete, vi se vračate v zgodovino,

Zadnje čase, leto in več se gmotni položaj slovenskih upokojencev poslabšuje, še posebej ob tej draginji, elektro, predvsem pa hrani, katera se naj bi v letu podražila, samo hrana preko 20 Inflacija dela probleme po svetu, naša je ena večjih, okoli 10 %, ta pa naj bi se zmanjševala, vendar zelo vpliva na standard upokojencev .Podražile so se cestnine za avto, vinjete, plin, elektrika in druge, druge zadeve. O težkih časih upokojencev vam povedo sami občasno tukaj v Ljubljani na demonstracijah. Če ne bi bil njihov položaj slab, ne bi protestirali. Ko je bil Janša dve leti na oblasti, niso demonstrirali demonstranti, kmetje pa upokojenci, so pa demonstrirali kulturniki. Zdaj pa kulturniki ne demonstrirajo, izgleda so zadovoljni. Pa kmetje pa upokojenci, te demonstracije vas motijo. Takrat, ko so demonstrirali kulturni plačanci, vas niso, ki so širili epidemijo med nas. primere kakšnih Čordićev in njenih podobnih, je bilo nagajanje, risanje po stavbah in širjenje epidemije.

Pred dobrimi 20 leti so bili odmerni odstotki veliko višji, kakor so sedaj. Bili so 82 %, sedaj so 63 % procentov in se ta razlika pozna tudi med generacijami upokojenci. Upam, da se bo to stanje v bodočnosti izboljšalo in da bo boljše za vse upokojence. Prejšnja Vlada, Janševa vlada je v dveh letih s pomočjo PKP-jev namenila in nudila pomoč upokojencem. Bil je čas epidemije, čas epidemije v celi Evropi in težki časi. To so delale vse države po svetu in pomagale, dobili so tri solidarnostne dodatke v PKP-jih, prejeli več kot 300 tisoč upokojencev, dodatki po skupinah. Tisti, ki je imel najmanjšo penzijo so dobili več, najranljivejši so dobili 900 evrov v treh obdobjih, tri krat po 300 evrov, srednja 230 trikrat in tisti, ki so imeli malo višjo penzijo 130 evrov trikrat. Prispevne stopnje delavcev so ene najvišjih, to nas opozarja tudi OECD nenehno. Bila je priložnost, da bi sprejeli dohodninsko zadevo, ampak takoj, ko ste prišli na oblast ste to zavrnili. Pomagali bi vsem delavcem in zraven tudi slojem upokojencev, ki živijo skupaj. Upajmo, da boste v neki obliki, bližnji bodočnosti to tudi storili. Več kot 290 tisoč upokojencev dobijo pod 800 evri penzije. To se pravi pod pragom revščine. Najava nekaj novih davkov na nepremičninah so za starejše, kateri imajo svoje hiše in so z velikim trudom in odrekanjem si naredili te stavbe so nedopustne. Prav je, da se pomaga vsem upokojencem v bodočnosti in da preživijo v jesen življenja zadovoljno in dostojanstveno. Hvala.

kakšenkrat več je bilo tukaj danes izrečeno, da pokojnina ni socialna kategorija. ni socialna kategorija, ampak je sad minulega dela. zglednega, stabilnega sistema v pokojninski blagajni pred 25 leti, v kateri se je ukvarjal celo dobiček, je danes izpad 20 %, ki ga nadomeščamo - od kje? - iz integralnega proračuna. To se nam zdi čisto samoumevno. In to je bilo samoumevno vsa ta desetletja. Temu bo treba narediti konec. Treba bo poiskati vire, ki bodo zagotavljali dolgotrajno stabilnost pokojninske blagajne. Dejstvo je, da gospodarstvo ne prenese dodatnega obremenjevanja plač. To je že kolega povedal in to je res. Enostavno v situaciji kot smo, v tej krizni situaciji mora biti gospodarstvo vitalno, učinkovito in neobremenjeno z, se pravi, izdatki, ki pravzaprav bremenijo proizvodnjo in proizvodni proces. Imamo pa kar nekaj rezerv v malem gospodarstvu. Rak rana pokojninske blagajne je izmikanje plačevanju prispevkov glede na cenzus prometa.

Lahko potrdim, pa tudi vi, da je težko najti obrtnika, ki ti bo saniral oziroma prenovil kopalnico, brez da se ne pogodiš z nekimi posebnimi in pristaneš na posebne pogoje, ki so ti ponujeni. Če ne pristaneš, Če ne pristaneš, pač moraš počakati na vrsto in seveda za vrednost, ki je lahko tudi za pol ali pa še več višja. Bom mogoče malo bolj sproščeno povedal en nazoren primer, ki sem ga nedavno zaznal in doživel, ko me je znanec, podjetnik, glede na to, da sem stopil v politiko, ograjal za njegovo nedostojno višino dodeljene pokojnine. To je bivši lastnik družinskega podjetja, ki ima v lasti velik obrat, sodobno strojno opremo, vikend v gorah, vikend v tujini, lastnik več hiš in stanovanj, vsako leto na lovskem safariju v Afriki. In glej ga zlomka, na zadnjem protestu samooklicanega mesije upokojencev je v prvi vrsti nosil transparent in s tem izkazoval nezadovoljstvo in kritiziral državo, da je avtor njegove bede. Zakaj? Ne vem. Enostavno ne vem zakaj. In to v pričo vseh, ki ga spremljajo na njegovi življenjski poti, se tega ne sramuje. Se pravi, plačeval je minimalne prispevke, dobil je minimalno penzijo in pač tako si je zaslužil. Ne vem zakaj se ne more s tem sprijazniti. Ampak pustimo zdaj to, da danes govorimo bolj o, bi rekel, nekih ukrepih, ki naj bi koristili Vladi oziroma Vlada, ki bi jih mogla izvesti na vaša priporočila. Ponovna uvedba izdaje in prejema računa. Koliko besed smo tukaj notri spregovorili, ko smo se odločili, da bomo to storili glede na upad izdanih računov in pa luknjo v proračunu, ki jo je ta vaša odločitev povzročila. Tudi vaša skrb za prepočasno časovnico predstavitve teh rešitev je povsem odveč. Delali bomo sistemsko, delali bomo poglobljeno, ne bomo nikogar ranili. In najhuje, kar je, jaz kot podjetnik, to sam najbolj vem, ko enkrat daš za neko delo, ki je prejelo več kakor je ustvarilo, potem si na tem, da se ti bo začel sistem razpadati in tega se zavedamo in v to smer bomo tudi delali. Časovnica, ki je napovedana, je realna, ukrepi, ki bodo na tem področju, bodo učinkoviti, premišljeni in pa seveda, čim prej uzakonjeni. Glede na slabo razmerje med zaposlenimi in upokojenimi se v tem trenutku lahko poslužimo večjemu spodbujanju zamrznitev pokojnin na način prostovoljne odločitve zaposlenih. To pomeni, da pri tem potrebujemo večja vlaganja v človeške vire, tako s strani države in gospodarstva, da se zaposleni o podaljšanju delovnega razmerja odločajo vsaj pet let pred izpolnjenim pogojev upokojitve. To je eden od ukrepov, ki nam bi prinesel ta izpad delovne sile za vsaj pet let, seveda z izplačilom zaslužene 100 % pokojnine, kajti tisti, ki so izpolnili ta cenzus, jim pokojnina pripada in o tem se bomo morali še pogovoriti oziroma jaz se bom zavzemal, da se to zgodi, v kolikor ugotovimo, da so ti učinki pozitivni.

Mojo delovno aktivnost in poslovno uspešnost je omejevala astronomska, več 100 % inflacija, ampak nikoli, res nikoli nisem pričakoval od države, da mi refundira izgubo. Pokojninska blagajna pa je kljub temu vedno jamčila izplačila in penzije so bile vedno v roku in vsem izplačane. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Najlepša hvala. Besedo ima poslanec Franc Rosec. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Me veseli, da se je to razpravo malo umiril, ker mislim, da je parlament mesto, kjer je treba o težavah govoriti in da se govori malo spoštljivo in z neko neko tehnično udarnostjo, pa bi rekel, tudi z nekimi razlogi. Mogoče katere moti, če se razpolaga z nekimi podatki za nazaj, ampak jaz prihajam iz gospodarstva oziroma tehnike in tam smo zmeraj pogledali podatke za nazaj, če se je zgodila kakšna havarija na kakšnem postrojenju. Namreč, če nimaš podatkov, ne veš vzrokov za napake in potem se ti lahko to ponavlja v nedogled. Mislim, da je namen današnje seje, sklica dober namen. Ni namen kazati najbolj kdo je kriv, kdo ni kriv. Vemo, da eni ste šele prišli v parlament, ker vas prej ni bilo kot Svobode, kot takšne smo bile druge stranke, ne glede na to, smo bili poslanci ali ne, ampak gledamo mi predvsem vašo koalicijsko pogodbo in pa obljube, kaj se bo noter naredilo in potem pa istočasno postaviš, bi rekel, kako se te obljube oziroma prioritete so, bi rekel, nekje v kakšnem vrstnem redu so nam. Če pridemo nekje do upokojen upokojencev, namreč mislim, da smo vsi mnenja, da si vsak v tej državi zasluži neko spoštljivo jesen svojega življenja in kot človeku dostojanstveno, da moramo ta problem nekje reševati. Vemo, da se pokojninske problematike ne da rešiti čez noč, ampak da se pa rešiti postopoma. Ob tem se mora tudi zavedati, da mogoče tisti, ki imajo srečo in so imeli večje prihodke, so več plačevali, bodo tudi več ven dobili, ampak nimajo pa vsi upokojenci te sreče. V teh primerih pa bi rekel, da lahko, ko nekdo gre v pokoj, da to je kar neko stresno obdobje, namreč vsak se zaveda, da si potem odvisen samo od pokojnine. To bi rekel, usklajevanje pokojnin s temi stroški, mislim z inflacijo, pa stroški, mislim porast stroškov, so pa upokojenci zmeraj odvisni od neke dobre volje trenutne oblasti. Poziv je, da se pač nekje stvari, ki se vidimo, da košarica se dviguje 20 %,

Kaj to pomeni za nas? Nemčija je prehlajena, mi bomo pa zboleli. Se pravi, pokojninska malha zna tudi v bodoče imeti kar malce težav. Ampak ko gledamo še neke podatke, Evropa nas poziva, naj črpamo čim več denarja in tu je res malce zaskrbljujoče, da smo ta UKC Maribor bomo pokrivali iz proračunskih sredstev, ki bi jih lahko iz evropskih sredstev. Mislim tu na črpanje evropskih sredstev, smo zaostanku. Opozarjam nas Evropa. Poglejmo si malo zgled okoliške države kako Hrvaška črpa ta sredstva, koliko namenja za svojo infrastrukturo, da ne obremenjuje svojega proračuna. To je tista zadeva, o kateri je treba tu govoriti, namreč vsi vemo, koliko bo gospodarstvo močno, intenzivno in uspešno toliko bolj se bo polnila pokojninska blagajna. Kajti v nasprotnem primeru bo prišlo do zloma te pokojninske blagajne in mislim, da so razprave v tem parlamentu nujne in potrebne. Hvala.

vehementno zavrnil naša predlagana priporočila. Ta vehemenca vladajočih, mi jo je bilo nekako začutiti tudi čez današnjo razpravo, jaz sem poslušal in tukaj v pisarni nastopa tudi intervencije državnega sekretarja, gospoda Feketije, tudi vmes je bilo rečeno, da je za nizke pokojnine kriva kot pretekla zakonodaja. Glejte to mantro kaj je bilo vse v času Vlade Janeza Janše oziroma vse kaj se je sprejemalo takrat, zdaj na oblasti ste že dobro leto, dajte s to mantro počasi res nehati. Ta vaša opevana pokojninska reforma je tudi še nismo videli, prav tako s pokojninsko problematiko, ne vem, se po naši oceni ukvarjate bore malo. Državni sekretar se je spraševal koliko smo lahko solidarni, je rekel, z z upokojenci. Kot otroci staršev, ki imajo probleme z nizkimi pokojninami, smo lahko seveda na polno solidarno, jasno, saj smo svojci njihovi. Kot država ali pa kot sedanja oblastna struktura pa lahko vidimo, da ta solidarnost zelo šepa. Pa ko smo pri solidarnosti, imate tudi tako opevano na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Bilo je že rečeno, da je slaba polovica upokojencev, nekje okrog 46 % v tem žalostnem območju, ki se mu reče prag tveganja revščine. Dovolite, jaz sem pred dvema mesecema, maja oziroma, pardon, marca sem v Delu prebral javno pismo /nerazumljivo/ letne Melanie Lebreht iz Ljubljane. To je bilo objavljeno v Delu čisto javno. Se pravi, gospa je pisala: »Moja pokojnina znaša 645,20 evrov. Poleg nje prejmem 62,51 evrov invalidnine, skupaj torej 739,60 evra. Po plačilu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 35,67 evra mi ostane 703,93 703,93 evrov. Poračun po uskladitvi pokojnin je znašel v borih 31,89 evrov. Stroški za stanovanje, Telemach, energija, upravnik,« to gospa našteva, »znašajo 239,69 evrov na mesec. Za preživetje čez mesec mi ostane 464,24 evra.« Gospa navede en problem zdravstveni, piše v Delu: »Zdaj bi želela zamenjati stara slušna aparata, ki s popustom in zdravstveno naročilnico staneta 948 evrov.« Jaz verjamem, da to vprašanje naslavlja na oblastnike: »Le od kod vzeti denar za ta medicinski pripomoček?« In glede na to, da gospa potem pove: »Sprašujem se zakaj Zveza društev upokojencev Slovenije in Sindikat upokojencev Slovenije dovolita, da Vlada in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije brijeta norce iz nas upokojencev?« Se pravi, to pismo je bilo objavljeno v Delu in slovenski upokojenci se torej javno sprašujejo, zakaj se ta vlada dela norca iz njih. In zdaj skok iz Ljubljane še v rodni Maribor. Moj 70. oče Bojan ima polno delovno dobo, 40 let, delal je kot vodovodni inštalater. Jaz to ocenjujem, zelo solidaren človek, 135 je dal kri, se pravi, je vitez krvodajalstva, tudi veteran vojne za Slovenijo. Se pravi, je nek doprispevek k naši ljubi državi dal. Prejema 800 evrov pokojnine, se pravi, tudi moj oče kot mnogo, bi rekel v navednicah, upokojenskih sotrpinov, ki dobivajo pokojnino pod prag tveganja revščine. Se pravi, kot rečeno, pomoč gospe Melanijam, Bojanu, etc., se pravi, pač pomagamo svojci, mogla pa bi jim pomagati v prvi vrsti Vlada, ta Vlada Roberta Goloba, ki napoveduje, se pravi, to pokojninsko reformo. Nekaj je bilo tudi slišati danes že večkrat glede uskladitve pokojnin v korelaciji z inflacijo. Kolegi so že povedali, jaz ne bom tega ponavljal, pa vendarle tukaj ta čut, da je uskladitev pokojnin vizavi inflacije bila v naši Vladi občutno višja kot je v vaši, tudi je pokazatelj oskrbi upokojencev, kakor tudi, kolegi so govorili o treh solidarnostnih

upravičencev do tako imenovanih borčevskih pokojnin. Zakaj vam to razlagam? Se pravi tistih, ki de facto so bili udeleženi v 2. svetovni vojni, teh je tisoč 354, se pravi, ena četrtina je de facto teh borcev, tri četrtine pa so seveda, se pravi, prejemniki teh sredstev so pa otroci, vnuki, vdove, vdovci. Zdaj, za skoraj 900 tisoč evrov gre za te borčevske pokojnine oziroma za njihovo, za njihovo sorodstvo na mesečni ravni. Zdaj, mene samo zanima, ker od 2. svetovne vojne je vendarle že skoraj 80 let, pa to se je sprejelo v času ranke Jugoslavije in potem se čez tranzicijsko obdobje pač to nadaljevalo. Vseeno me potem zanima, če ste, spoštovani državni sekretar, tudi kaj razmišljali, da boste pri pokojninski reformi morebiti ukinili borčevske pokojnine v delu teh treh četrtin, se pravi tisti, ki se dejansko niso borili aktivno v 2. svetovni vojni in denar raje namenili seveda še živečim, ne, tem, ki pa danes imajo velike probleme

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Državni sekretar, kolegice in kolegi! Ja, pokojnina je pravica, ki temelji na vplačilih, se pravi na prispevkih, ki jih je posameznik vplačal in seveda s tega vidika tudi pričakuje, da bo dobil tolikšno pokojnino, ki mu bo omogočala dostojno življenje. Kaj je to dostojno življenje oziroma kaj je to prag revščine? Vemo, da trenutno znaša prag revščine 827 evrov v Sloveniji. Koliko pa imamo pokojnin, ki so nižje od praga revščine? Kako pa naši upokojenci shajajo z nižjimi dohodki in prepričana sem, da večina njih je 40 let ali še več delala, varčevala in na koncu ne dosegajo niti 827 evrov. Ja, boste rekli, saj smo se zavezali, da bomo poplačali oziroma popravili krivice, da bomo iz trenutnih 687 evrov zajamčene pokojnine, ste obljubili, da bodo imeli upokojenci 700 evrov, se pravi, bo najnižja 700 evrov, kar bo še zmeraj 127 evrov manj kot je prag revščine. Če je to dovolj za vas, ki se zavzemate za najšibkejše, najbolj ranljive, si boste verjetno odgovorili sami, mislim pa, da to ni dovolj, da Slovenija zmore več in seveda glede na to, da je bil program ali pa, da je bila koalicijska pogodba na tem, da se bo seveda seveda revščina v Sloveniji odpravila, to zagotovo je premalo. V bistvu 700 evrov je toliko, kolikor je redno usklajevanje pokojnin, razen seveda s tem, da bodo upokojenci te, to zajamčeno pokojnino dobili že novembra, decembra, drugače pa bi bilo to tekom, tekom, bom rekla, normalnih poti v januarju zagotovljeno. Kar pa moram se dotakniti, pa seveda je to, kar me že ves čas mojega poslanskega mandata boli, so vdovske pokojnine. Na področju vdovskih pokojnin pa se, so napovedani neki ukrepi, ampak se praktično ni nič naredilo, v zadnjem letu nič. Bilo je rečeno, da se seveda bo ureditev vdovske pokojnine uredila na način, da bo nižja, upam, od zagotovljene pokojnine, ampak še vseeno, ko se

kljub temu da sta lahko oba vplačevala 40 ali plus let v naš sistem. Pokojnina vdovca oziroma preminulega se enostavno v našem sistemu izbriše, izbriše, je ni, kar je upravičen, je upravičen, vdovec je upravičen do razlike med vdovsko in lastno pokojnino, se pravi do vdovskega dodatka. Večkrat sem že spraševala in seveda moja želja je, da bi se te pokojnine vdovske uredile po zgledu Nemčije, da ko, da dobi vdovec še, mislim, da ima Nemčija 60 % pokojnine preminulega. To je seveda nek, nek cilj, s katerim želim, da bi seveda po kar po nekaj korakih pa vendarle prišli vsi skupaj. No, ne, večkrat sem že povedala, pa mislim, da moram še enkrat plastično pokazati, kaj se zgodi, ko ostaneš sam. Gospa je imela 600 evrov pokojnine, mož pa 900, skupaj sta imela oba, za 40 let, skupaj sta imela tisoč petsto evrov pokojnine.

In gospa je vzela dodatek k razliko seveda, vdovski dodatek in tako dobila od 300 evrov 15 evrov, je 45 evrov, je dobila za 10 evrov več, kakor če bi vzela moževo vdovsko pokojnino. Ali je to dovolj, da lahko preživi? Če bi skupaj živela, še vedno bi imela skupaj tisoč petsto evrov pokojnine. In s tega vidika jo popolnoma razumem in trdi, da sistem ni pravičen, ker če bi mož živel, bi to pokojnino dobival, tako pa te pokojnine ni. In ona je dobila res en minimalni dodatek tega, kar je mož v 40 letih ustvaril. Saj ni bilo to iz ne vem kje privlečeno, ampak mož je 40 let vplačeval in seveda iz prispevkov mu je bila odmerjena taka pokojnina. Vdovska, kar se mi zdi pri vdovskih, ko se vedno bolj poglabljam v to zadevo, se mi zdi, da je potrebno seveda tudi pogledati na stran, ki govori, da če ste bili ob smrti partnerja stari 58 let, vam vdovska pokojnina pripada 58. Kaj se pa zgodi, če ste bili 58 in 9 mesecev? A pol ste brez pravice do vdovske penzije kljub temu, da je lahko že on 58, 40 let delal praktično? In spet ni nikjer nobenega zagotovila. Seveda govori, da, da če ste bili stari, potem sem šla prebrat, če ste bili stari 53 let, je pa spodnja meja 53 let, ne, boste do vdovske pokojnine mogli čakati do 58. leta, prej ne boste dobivali. Moram povedati, da se mi sistem ne zdi preveč pravičen, ker ti živiš v nekem razmerju, v nekem partnerstvu, v neki družini, z nekom, ki lahko ima pri 53 ali pa pri 52 tudi že kar kar lepo število let čez 30 delovne dobe in naenkrat iz te pravice, iz teh plačil, pa lahko je to bil vrhunski menedžer, ne, nimaš nobene pravice

Če je imel 20 let, izhaja taka pravica. Zakaj bi vsa ta leta, ki so jih vplačevali, nekje izginila iz sistema. Ne zdi se mi pošteno, a ne, in bi bilo smiselno mogoče tudi tudi vezati kakšno to zadevo tudi na delovno dobo, ne samo zgolj na 58 oziroma 53 let. Glede na to, da imamo, praktično vsi govorijo o epidemiji raka, žilne bolezni in tako naprej, vedno mlajši umirajo, se mi zdi da je potrebno poskrbeti tudi za potem za to varno starost, o kateri velikokrat govorimo in kateri se jo zavedamo, da se ta del ta del nekje upošteva. Mislim, da bi bilo to zelo, zelo pošteno in do vdovcev tudi ali kako naj se izrazim pravilno, pošteno tudi do vdovcev. Kar se mi zdi, da bi še izpostavila, seveda je ta varstveni dodatek, ki je v zadnjih desetih, dvanajstih letih doživel toliko sprememb, da enostavno že ne veš več in ljudje ne vejo ali ga je varno vzeti ali ga ni varno vzeti, ali so upravičeni do njega ali niso upravičeni do njega. Ta varstveni dodatek je še vedno vezan tudi na premoženje in število otrok, ki morajo, če ima starš nizko penzijo, pa če je v domu za starejše, morajo podpisati izjavo, da otroci ne morejo skrbeti za njega. Poznam gospo, ki je delala štirideset let v eni od slovenskih fabrik in ni imela dovolj, ko je postala dementna, da bi si krila dom za starejše, ko je postala dementna. In kaj se je zgodilo? Seveda, otroci so plačevali. Mogoče so lahko plačevali, kljub temu, da so imeli doma štiri otroke, šoloobvezne, so imeli še za plačevati razliko do, ker jih je bilo sram, da bi podpisali, da so nezmožni. v težke dileme postavljamo tako družine, ki imajo otroke in hkrati že obnemogle starše, svoje, in mi smo več ali manj ta generacija, ki mora še svojim pomagati in še staršem pomagati. Sicer, to je krog življenja, tok, da je prav, da bi, kar se tiče tega varstvenega dodatka, lahko tudi zadeve pogledali, če so zadeve vezane mogoče na pomoč institucionalno varstvo, a ne, oziroma da bi se ta varstveni dodatek mogoče drugače lahko obračunaval, če bi obnemogla oseba stopila v dom za starejše občane. Tudi tukaj mislim, da to bi se dalo urediti in to bi veliko pomenilo, tudi starejšim, ker bi se čutili, da so štirideset let pa le naredili toliko, da jim lahko nekdo v domu pomaga pri hranjenju ali še kaj, pri osebni higieni. Toliko socialni, mislim, da smo lahko, je zagotovo

Nihče ni kriv, da mogoče je delal v navadnih fabrikah, fizično delal, ampak tam so bile pokojnine res najnižje in je kar nekaj tega, kar nekaj teh ljudi je po naših domovih, še vedno jih srečujem, še vedno so to moji znanci, sosedje, daljni znanci in tako naprej, in mislim, da bi pravi pogled na starejše bil seveda poleg nekih solidnih, dostojnih pokojnin tudi ta pomoč in to razumevanje na socialnem delu.

o dolgotrajni oskrbi, pa tudi o tem, kako in na kakšen način se bo pomagalo upokojencem. Upokojencev je veliko in veliko jih trpi tudi socialno stisko. Hvala.

Veliko smo že slišali danes, tudi sama bom nekatere točke, ki so jih izpostavili že moji kolegi, ponovno poudarila. Pokojninsko zavarovanje je eno najpomembnejših področij sistema socialne varnosti. Slovenija se, podobno kot večina evropskih držav, sooča s spremembami starostne strukture prebivalstva. Demografske spremembe so neizogibne in temu moramo prilagoditi tudi obstoječe sisteme. Ustvariti moramo možnosti in priložnosti za kakovostno življenje vseh generacij in dostojno staranje. Ob spreminjanju starostne strukture prebivalstva in naraščanju izdatkov za pokojnine, zdravje in dolgotrajno oskrbo na eni strani, ter ob naraščajočem obsegu negotovih oblik zaposlitev na drugi strani, bodo potrebe po socialnih transferjih in korektivih večje in jih brez sprememb ureditev ne bo več mogoče vzdržno financirati. Da pokojninski sistem pridobiva močan socialni podton, je razvidno iz vseh sprememb v zadnjih nekaj letih. Ker parcialni posegi v tako kompleksno zakonodajo, kot je pokojninska, praktično pomenijo tudi njeno razkosanje tako s sistemskega kot finančnega vidika, v Svobodi žal ne moremo pristati na populistične poskuse nabiranja političnih točk na plečih ene najranljivejših skupin in valjenja krivde na našo Vlado, češ da za upokojence ni storila nič. Zdi se namreč, da pozabljate dejstvo, da pokojnine niso socialni transfer, ampak z delom pridobljena pravica posameznikov, ki temelji na vplačanih prispevkih ter vloženega dela in truda zdajšnjih upokojencev. Dejstvo je, da je pokojninska reforma nujna, a ta mora biti premišljena. Seveda pa je prav, da se v vmesnem času vendarle pomaga zlasti tistim upokojencem z najnižjimi pokojninami. Za to je vlada dr. Roberta Goloba že poskrbela in še bo, pa naj naštejem nekaj ukrepov; enkratni energetski dodatek za socialno ranljivejše skupine, omejitev dviga oskrbnin na 4,5 % v DSO in drugih socialno varstvenih zavodih, sofinanciranje stroškov storitve institucionalnega varstva, začasna in predčasna uskladitev pokojnin v novembru in decembru lani v višini 4,5 %, iz državnega proračuna je šlo 45 milijonov evrov, v mesecu februarju pa so se pokojnine redno uskladile za 5,2 %, kar pomeni približno 300 milijonov evrov. in nenazadnje, ker se je Vlada zavezala, da krepi medgeneracijsko sodelovanje, obenem pa zaveda, da mora biti tudi jesen življenja solidarna, za pomoč upokojencem v letošnjem letu načrtuje še dvig pokojnin za 1,8 % v novembru letos, pri čemer bo minimalno zagotovljena pokojnina za polno delovno dobo dosegla 700 evrov, s čimer smo se zavezali v koalicijski pogodbi. Tako imenovano božičnico v višini 40 % njihovega zneska letnega dodatka za leto 2023, ki bo izplačan skupaj s pokojnino oziroma nadomestili konec tega leta. Zvišujejo se vdovske pokojnine, ki se bodo najkasneje s 1. januarjem prihodnjega leta uskladile z minimalno zajamčeno pokojnino v višini 700 evrov. Predvidena vpeljava instituta zagotovljene vdovske pokojnine pa bo namenjena tistim, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine, tudi pravico do svoje predčasne starostne ali invalidske pokojnine in še, izboljšuje se položaj delovnih invalidov,

Na težave upokojencev je treba pogledati realno in operirati z realnimi argumenti. Obenem je treba poskrbeti, da se odgovorno obnašamo do davkoplačevalskega denarja. Vsi dobro vemo, da če Vlada ni dovolj odgovorna, v proračunu pusti finančno luknjo, ki jo moramo zakrpati vsi državljani, tudi upokojenci. Zato so vsi populizmi na tem mestu popolnoma nepotrebni. Menim, da je dobro, da država poskrbi za upokojence, a vseeno se moramo zavedati, da so vsi upokojenci tisti, ki so v svojem aktivnem obdobju plačevali v državno blagajno različne zneske. Ne le kot poslanka, predvsem kot reaktivirana upokojenka menim, da morajo tisti, ki so plačevali več, dobiti večjo pokojnino od tistih, ki so plačevali manj. In ko se pogovarjam z ljudmi na terenu, se marsikateri upokojenec ne strinja, da tisti, ki so dosegli polno pokojninsko dobo in prispevali s plačo več, sedaj dobijo praktično toliko kot tisti, ki jim bo pokojnina povišana, obenem pa so plačevali malo ali so celo ali se celo izogibali vplačilom v državno blagajno. Čeprav moram tu poudariti, da morda niso niti sami krivi, kar jim je tedaj tedanji sistem pač to dovoljeval. Zavedati se moramo, da je potrebno vplačevati v pokojninsko blagajno, da lahko pričakujemo dostojno pokojnino. Ne moremo pa pričakovati, da se bomo z minimalnimi prispevki lahko uvrščali med tiste z najvišjo pokojnino oziroma bo tako ali tako morala za nas poskrbeti država. Zato pozivam vse aktivne, predvsem mlade, da razmišljate tudi o tem, ko sklepate pogodbe o zaposlitvi. Ne podpisujte pogodb, kjer dobivate denar na roko. Leta hitro minejo in v starosti je pokojnina morda edini vir, ki nam omogoča dostojno življenje. Rada bi še dodala še tole. Tudi sama sem pred sedanjim mandatom v Državnem zboru že bila upokojena. Dopolnila sem 40 let delovne dobe. V službo sem zelo rada hodila, izjemno rada sem poučevala mladino in vsak dan v službi mi je bil v veselje, na kar sem zelo ponosna. Mene osebno veseli, da je v Sloveniji omogočeno delo tistim upokojencem, ki so se pripravljeni reaktivirati in ponosna sem, da sem aktivna v tem življenjskem obdobju. Delo v mojih letih jemljem kot poseben privilegij. Ob zaključku tega govora pa želim vsem upokojencem veliko zdravja, hkrati pa tudi razumevanja situacije. Verjamem, da bo na področju pokojninske reforme vzpostavljen pošten dialog s socialnimi partnerji in da jo bomo speljali tako, kot je treba, v dobrobit vseh ljudi.

Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Ko poslušam danes koalicijo, imam občutek, da živimo v paralelnih svetovih. Kajti, po veljavnih predpisih, predpisih, če bi jih seveda Vlada in koalicija uresničevala, bi že zdavnaj moralo priti do bistveno večjih dvigov upokojencem, se pravi penzij, uskladitve z inflacijo, ki je orjaška in je v Sloveniji ena najvišjih v Evropi pod Golobovo vlado, kar pač preveč zapravlja za napačne stvari. Ampak kaj dobimo v praksi? Če pogledamo kam gre v resnici denar in s čim se ukvarja koalicija lahko vidimo, da za tujce, za migrante, ilegalne migrante, nevladnike, ki s tem služijo. Vse za upokojence pa evtanazijo. Govorite, da boste dvignili za 1,8 % penzije. To je žaljivo, hkrati pa, še enkrat povem, neprimerljivo z inflacijo, ki po uradnih podatkih presega 10 %. Upokojence ste že večkrat prinesli okoli z nekimi začasnimi dvigi, ki so se potem izkazali za res začasne in so ljudje ostali z dolgim nosom. S tem so se upokojenci pod Golobovo vlado pridružili dolgemu seznamu tistih, ki jih je Golob nalagal. Se pravi, nalagal je gasilce,

Tako pač dela ta koalicija in zaradi tega je jasno, da se edino, česar se boji, je svoboda javne besede in jo pač poskuša omejevati na vse načine in s tem se v resnici ves čas ukvarjate. Dejstvo je, da tisto, kar upokojenci zaslužijo, je človeka vredno življenje in Slovenija jim je to sposobna dati, vendar ne s tako vlado kot je vaša. Dejstvo je, da bi morali sprostiti razvojni potencial, da če bi pravilno usmerili sredstva, tudi tista, ki jih je zagotovila prejšnja vlada, razvojna sredstva iz evropskih virov, ki jih vi niti ne znate izkoristiti za to, da bi dali Sloveniji nov razvojni potencial, bi lahko poskrbeli, da bi vsi imeli primerljive penzije, in sicer take kot si jih ljudje tudi zaslužijo, kajti penzija ni nikakršna sociala, penzija je z delom zaslužena pravica. Ti ljudje so delali 40 let, nekateri tudi več, gradili Slovenijo táko kot je danes. Danes pa nimajo od tega človeka vredno življenje in vi ste za to odgovorni. In tega jim vi niste očitno sposoben zagotoviti razen v obliki lažnih obljub, ki jih potem izigrate tako ali drugače, to je pa praktičen del vaše vlade. In zaradi tega je vsak dan obstoja te Vlade izgubljen dan za Slovenijo, je izgubljen dan tudi za slovenske upokojence in zaradi tega je najbolje, kar bi lahko naredili, da čim prej odidete s političnega prizorišča tako ali drugače, kajti Slovenija zasluži bolje, Slovenija zmore bolje in slovenski upokojenci imajo vso pravico, da živijo bolje kot živijo pod vami zaradi vaše vlade, zaradi tega, ker denar namenjate vsemu, samo tistim ne, ki so denar zaslužili s svojim lastnim delom. Danes je delo pod vašo vlado dobesedno kaznovano s previsokimi davki in ovirano z novimi in novimi birokratskimi ovirami, namesto da bi pač pustili, da bi ljudje sprostili, Slovenija sprostila razvojni potencial. Poglejte Slovence, kako so uspešni, ko pridejo v tujino, kamorkoli že, ampak ne vas zanima, da odpirate meje, da slovenski upokojenci potem životarijo. In seveda ne pozabimo na tisto staro pravilo, ne, v nebesih imajo stroga migracijska pravila in potem dobro živijo, v peklu so pa odprte meje. Hvala lepa. Besedo ima mag. Borut Sajovic. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Včasih je naključni vrstni red razpravljavcev v Državnem zboru prav darilo, lepa možnost in pa priložnost, da seveda tudi gledalke in gledalci vidijo določene razlike. Politizacija pokojnin in upokojencev je nedopustna. Ko govorimo o starejših, mi najprej pride na misel hvaležnost in pa spoštovanje. Spravili so nam, so nam omogočili življenje in mi smo jim zdaj na podlagi medgeneracijskega sporazuma in sožitja kot delovno aktivna populacija dolžni to hvaležno in pokončno vrniti in k temu spodbujati tudi naše sinove in vnuke. Samo na tak način bo potem slovenski pokojninski sistem, ki je imel številne težave, ampak je vzdržen, rešljiv in stabilen živel še naprej in izplačeval pokojnine. Ni vse slabo, ni vse črno. Jaz razumem, da so na današnji dan po sporočilu Ustavnega sodišča nekateri še posebej razburjeni in prizadeti, zato s tega mesta zahvala volivkam in volivcem, tistim, ki so šli na referendum. Danes je pomemben dan za stavkajoče na RTV-ju in za vse tiste, ki si želimo drugačno informacijo od tiste, 64. To smo si Slovenke in Slovenci preprosto zaslužili. Zdaj pa nazaj k pokojninam. Kot župan sem šestnajst let tesno sodeloval z vsemi v občini, ki se jih ta problematika tiče in v Tržiču lahko vidimo razliko, kaj je za upokojence delati in kaj je o tej problematiki govoriti. Ljudje točno vedo, kdaj so se začeli programi, ki izboljšujejo kvaliteto življenja, kdaj smo z razpisi povečali sredstva za šport, kulturo, kdaj smo aktivno podpirali program Starejši za starejše, in kdaj smo seveda se aktivno udeleževali številnih prireditev. Velikokrat, ko sem govoril z ljudmi, ki so v pokoju in so neizmeren vir izkušenj, znanja in modrosti, so mi rekli, pa poslušajte vi v politiki, saj ni vse vedno in samo v denarju, mi rabimo tudi vaš čas, vaše spoštovanje, vašo pozornost in hvaležnost in za to gre, in zato s tega mojega mesta zahvala vsem, ki sodelujete v projektu Starejši za starejše kot Hvala lepa vsem upokojenskim organizacijam, še posebej ZDUS, njihovemu vodstvu. V zadnjih mesecih jim ni bilo lahko, ampak glejte, vse stvari se bodo postavile na svoje in pravo mesto. Danes mogoče nismo omenili podatka, da je ta Vlada dvignila tudi minimalno plačo. Od česa bo odvisna pokojnina generacij, ki prihajajo? Od višine plače in od števila, beri, let vplačil. Če bomo hoteli, da bo to še napredovalo, potem moramo pa v tej družbi, in tukaj se strinjam recimo z Janezom Ciglerjem Kraljem, pa še kom, preprosto več moramo ustvariti. Že leta in leta živimo v obdobju, ko recimo ustvarjamo od 11 do 13 milijard, trošimo jih pa od 12 do 16, in to je naša osnovna težava. Združimo moči, nadgradimo sistem in se veselimo takih ukrepov, kot je bil ta, ki je v zgodbo upokojencev vložil dodatnih 100 milijonov evrov. Ni vložil, samo vrnil je prigarano in zasluženo.

starejši potrebujejo hvaležnost in spoštovanje. Res je, ampak največjo mero hvaležnosti in spoštovanja boste jim izkazali tako, da boste svoje koalicijske zaveze in obljube, ki ste jih dali, tudi izpolnili, le tako bodo lahko tudi dostojno živeli, samo s tem, kar govorite in obljubljate tukaj v parlamentu, pa zagotovo ne. Zdaj povedali ste kako lepo je bilo, ko ste bili župan in kako je lokalna skupnost skrbela za starejše tudi v obliki teh deinstitucionalnih oblik dolgotrajne oskrbe, in da ste hvaležni za to, kaj vsi ti ljudje, eni kot prostovoljci, pa navsezadnje tudi drugi kot v obliki lokalnih skupnosti počnejo za te ljudi na terenu. se strinjam z vami, da ste jim lahko kot koalicija hvaležni, kajti rešujejo tisto, kar ste vi povzročili in sicer s tem kar ste storili, da so ljudje praktično od danes na jutri ostali brez dolgotrajne oskrbe, ki se jim je po našem zakonu že začela izvajati, če ne bi pristopile tudi lokalne skupnosti,

z moje strani lahko samo rečem, da ja, še več kot hvaležni ste lahko tem ljudem, kajti vaša koalicija resnično je naredila samo to, da je razveljavila vse tisto, kar je bilo narejeno s strani prejšnje Vlade dobrega na tem področju, da so upokojenci imeli primerno dolgotrajno oskrbo, da so se gradili domovi za starejše, ki se pri več kot deset let Vlade niso imele za to posluha, pa so vaši koalicijski partnerji sedeli v teh vladah in na pristojnih ministrstvih. Da se je končno sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi, da so se deinstitucionalne oblike dolgotrajne oskrbe dejansko tudi pričele konkretno izvajati, za to smo jim hvaležni, ampak zagotovo pa ne moremo biti hvaležni za to, kar je potem storila vaša Vlada, da je ukinila te oblike z razveljavitvijo zakona. Tako da glejte, ne samo hvaležnost in spoštovanje, dobro bi bilo, ne da pričnete tudi delati in realizirati to, kar ste obljubljali. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Hvala lepa. Besedo ima poslanka Eva Irgl. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zdaj, ker nimam več veliko časa, so še nekateri razpravljavci za mano. Bom se dotaknila v svoji razpravi samo nekaj podatkov vezanih na poročilo Evropske komisije, ki je izšlo pred dvema dnevoma in pa na podatke Statističnega urada. Ampak najprej naj rečem, da danes govorimo o temi, ki je izjemno pomembna in se dotika dejansko prav vsakega izmed nas. Vsi bomo nekoč v situaciji, ko se bomo upokojili, se bomo postarali in želimo seveda živeti neko lepo, dostojno starost in prav je, da že danes poskrbimo za tiste, ki so zdaj že v tem obdobju. Poskrbeti moramo torej za upokojence, da bodo dostojno živeli, ne samo preživeli, na to seveda opozarjamo že več časa in predvsem, da bodo imeli kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo. Ne pa, da se danes dogaja, da so posamezniki med starejšimi, ki so čez noč ostali brez zdravnika, vemo kaj se je dogajalo predvsem v ljubljanskem zdravstvenem domu, o tem smo že večkrat govorili in tudi, da so čez noč ostali brez dolgotrajne oskrbe, za katero smo že poskrbeli. Danes pa jo seveda vsi zelo pričakujemo, čakamo, čakamo, zaenkrat odgovora še nismo dobili nobenih stvari v Državni zbor, ampak upam, da se bo to kmalu uresničilo. Sedaj pa poglejmo nekaj podatkov. Torej tukaj imam poročilo Evropske komisije. Gre za oceno stanja o državah članicah Evropske unije na področju ekonomskega gospodarskega stanja. Med drugim so zapisali, da v letu 2022 so se realne plače, zaradi inflacije zmanjšale za 6,6 odstotka in to zmanjšanje je seveda posledično še bolj udarilo tudi po upokojencih. Zdaj, kot veste, inflacija je v Sloveniji nadpovprečna glede na večino držav drugih držav v Evropski uniji, da so se cene osnovnih življenjskih potrebščin zvišale zvišale izjemno. Da cene letijo v nebo in seveda temu primerno je potem tudi življenje tistih, ki so že danes že tako brez dviga teh cen v zelo zahtevni situaciji. Zdaj, če pogledamo cene blaga so se v enem letu v povprečju dvignile za 10,1 odstotka, cene storitev za 7,9, blago dnevne porabe je bilo dražje za 12 odstotkov, poltrajno blago za 7,6 in trajno blago za 5,5, največ pa so k inflaciji prispevale 2,7 odstotne točke prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, in to za 15,8 odstotka, ter podražitve električne energije za kar 33,5 odstotkov. Tudi ko govorimo o rekreaciji in kulturi, so šle cene storitev gor za 7,5 odstotkov, torej tudi za tisti del, ki je zelo pomemben, zlasti ko govorimo tudi o upokojencih. Rekreacija je tudi v tem življenjskem obdobju zelo pomembna in tudi kulturno udejstvovanje. To pomeni, da širiš mrežo, da si odprt za 66. To so stvari, ki ljudem izjemno veliko pomenijo. Večkrat je bilo rečeno kaj je bilo v preteklosti narejeno, kaj ni bilo v preteklosti narejeno. Ampak če ste pozorni in pogledate tabele, boste lahko videli, če pogledamo samo kakšna je bila uskladitev pokojnin pod prejšnjo Vlado, lahko vidite, da v februarju 2022 je bila redna uskladitev pokojnin v višini 4,4 %, ob tem, da moramo vedeti, da je bila inflacija 4,8 odstotna. Če pa naredimo primerjavo z vašo vlado, torej v februarju 2023, pa je bila redna uskladitev pokojnin v višini 5,2 %, ob tem, da vemo, da je bila inflacija več kot 10 odstotna, 10,3 odstotna. In to pomeni, da je bila torej prejšnja uskladitev glede na inflacijo občutno višja. To so realni podatki in tega seveda ne govorimo na pamet. Tudi veste, da smo v dveh letih, ko smo se soočali s hudo krizo zaradi zdravstvene situacije in seveda je bilo potrebno na različnih ravneh reagirati hitro in učinkovito, smo zato, da smo omilili položaj zlasti upokojencev, dvakrat izplačali solidarnostni dodatek v pokojnini upokojencem v višini od 130 do 300 evrov, seveda odvisno od višine pokojnine. Moram omeniti, da smo popravili krivico in diskriminacijo, ki se je zgodila kmečkim zavarovancem. Spomnili se boste, ti so vplačevali za širok obseg pravic, potem ko so se pa upokojili, pa jim je bil priznan ožji obseg pravic in s tem tudi manjša odmera pokojnine. Dvignili smo zagotovljene pokojnine. Dvignili smo tudi najnižje invalidske pokojnine. Do takrat invalidske pokojnine se niso zvišale, ampak za nič. Mi smo prvi poskrbeli za to. In mislim, da je prav, da se to pove na glas. Več kot 56 tisoč ljudem smo popravili krivico, ker se jim doba dokupa ni priznala, čeprav so jo po takrat veljavnih predpisih pošteno plačali. Skratka, kar nekaj stvari je bilo v prejšnjem obdobju narejenih v dobro upokojencev in v skrbi za starejše. Da ne govorim o tem, ko smo že pri skrbi za starejše, jaz sem sama kot prejšnja prejšnja predsednica Odbora za delo, pa tudi sedaj kot predsednica komisije obiskala mnogo domov za starejše po Sloveniji, različnih oblik institucionalnega varstva, se soočala s tem, kar so dejansko realni problemi, ki nas starajo kot družbo in se moramo s tem spopasti. In seveda smo se vedno znova srečevali z dvema ključnima problemoma, pomanjkanje kadra, specifičnega kadra. Seveda ga ne dobiš zaradi tega, ker so ta delovna mesta premalo plačana, čeprav vsi ti ljudje opravljajo izjemno težko in plemenito delo. In na drugi strani smo se soočali s problemom premalo kapacitet prostorskih za namestitve. Potem je prejšnja Vlada to reševala, začela reševati in začela končno graditi tudi domove za starejše. Naredili smo tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi. Bil je v Državnem zboru sprejet 9. decembra. Jaz moram reči, da sem bila takrat zelo zadovoljna, zaradi tega, ker vem, da je 20 let preigravanja o tem, kdaj bomo ta zakon sploh sprejeli, bila izjemna doba in absolutno predolga doba. Bilo je narejeno veliko nekih pilotnih projektov, kjer se je dobro videlo kako naj bi dolgotrajna oskrba funkcionirala v praksi in zaživela. In zato jaz ne sprejmem tukaj odgovora, da ste morali vse popravljati in pripeljati nov zakon v Državni zbor zaradi tega, ker nekatere stvari niso bile dobro definirane v zakonodaji. Ampak mislim, da je bilo to narejeno predvsem iz razloga, da ne bi prejšnja Vlada bila tista, ki je končno sprejela ta zakon. Jaz mislim, da smo vsi skupaj za to, da naredimo nekaj dobrega za upokojence in v skrbi za starejše, zato jaz pozdravljam to današnjo razpravo. Škoda je edino, da ne moremo danes odločati o nobenih sklepih, ker so bili zavrnjeni na matičnem delovnem telesu. Lahko pa povem, da bomo 31. maja na Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti obravnavali temo upokojencev

Spoštovani! Hvala za besedo. Vsi vemo, da naš pokojninski sistem sestavljajo pretekla vplačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova doseženih let delovne dobe, število let dela, za katero nam je delodajalec odvajal prispevke, glede na naš dohodek, za katere so podjetniki vplačevali prispevke, glede na dobiček, glede na status kmetijskega minulega dela in tako naprej. Da je in bo, bo tudi naša osnova za pokojnino za tiste, ki sedaj še delamo, odmerjena le v določenem odstotku nekega povprečja vplačila preteklih, preteklih vplačil, na katero vplivajo tudi razni ekonomski faktorji, ki jih že leta premlevamo, kateri način bi bil vzdržen za pokojninsko blagajno in proračun, po drugi strani pa pravičen za vsakega posameznika, ki mu je bila možnost dana, da je lahko dosegel to odmerjeno osnovo zdrav, nekateri pa je žal ne. Vsi vemo, način in znesek izplačila pokojnine, ki se, ki se dogaja v ekonomiji današnjega časa in je tesno povezan z ekonomijo in sistemom v preteklosti, nekako tako, kar smo, so nam plačevali v preteklosti v pokojninsko blagajno, pričakujemo in koliko bi nam moralo biti zagotovljeno v pokoju. Namensko sem poskušala na preprost način opisati specifiko tega famoznega sistema in formule, ki naj bi bila idealna prav za vsakega posameznega upokojenca in ki je še nismo znašli, Ne samo, da je v Sloveniji nismo iznašli, v nobeni državi na svetu ni še idealne formule. In tu, spoštovani, lahko začnemo z izzivi, za katere menim, da jim bo ta Vlada kos. In dovolite mi, da se spet nekoliko vrnem v preteklost, ko sta mi še moja mama in oče dajala žepnino. Takrat nisem vedela, zakaj prejemamo vse tri sestre enak znesek žepnine, ko so nam žepnino povečali na primer po enem letu, po pol leta, pa nisem vedela vzroka zakaj, znala sem pa vprašati, če bo poračun za nazaj, ampak nisem vedela zakaj. Spomnim se pa tako očeta kot mame, ko sta se pogovarjala, ah, nekaj, plače so nam zvišali, ampak kaj, ko sem prejel v dnevnicah, kilometrini in ne vemo, kaj bo z našo pokojnino, niti koliko jo bomo prejeli zaradi tega. In prav to je bistvo o katerem se danes pogovarjamo, dragi upokojenci. Danes vem, zakaj moja mama prejema pokojnino, ki ne dosega minimalnega zneska, za to pa je kriv vpliv takratnega sistema, vpliv anomalij tridesetletnega sistema, na drugi strani pa odgovornost današnje Vlade in prevzem vse te odgovornosti za javne finance, pa verjemite, opozicija zelo dobro ve, kakšno dediščino nam je zapustila. Če nadaljujem, dragi upokojenci, upokojenci, v času tik pred odhodom Janševe vlade so se kolegi ukvarjali z vložitvijo več kot trideset nedodelanih zakonov. Med njimi, dragi upokojenci, vas ni bilo. Ni bilo tudi invalidov, ni bilo ostalih ranljivih skupin. Sledil je RTV, tudi tam vas ni bilo, upokojenci. Kmalu za tem so bili vsi na vrsti kmetje in ja, čez čas so ugotovili, da je vas upokojencev pa veliko in da se tam politika izplača. Prav ste slišali, upokojenci, ste zanimiv volilni potencial in do danes, spoštovani državljani, čeprav je ta zgodovina stara več kot 30 let, spet poslušamo enake zgodbe oziroma še huje, preigravanje odstotnih točk za osnovo pokojnin, zniževanje sistemskih uskladitev v bivši Janševi Vladi za nabiranje volilnih glasov in tako naprej. Danes v tej dvorani vem, da je nam tako v Gibanju Svoboda kot obema koalicijskima partnericama cilj uresniči uresničitve koalicijske zaveze, da se uredi pokojninski sistem in da se pokojnina ovrednoti kot pokojnina pošteno,

Tema ne samo, da je pomembna za upokojence, pomembna je tudi za nas mlajše. Nekoč bomo tudi mi upokojeni in želim si, da pokojninski sistem popravimo sistemsko in celovito ter povrnemo zaupanje 68. Žalosti me, da se upokojence kot najranljivejšo skupino izkorišča za politične točke tako na ulici kot tu. Populizem je tu popolnoma nesprejemljiv. Vsi vemo, da ima vsaka vlada program za delo v koaliciji, a tudi vsi vemo, da se program ne more uresničiti v celoti takoj. Zavedamo se težkega položaja nekaterih upokojencev, zavedamo se šibkosti socialnega položaja upokojencev, zato je naša Vlada nekaj ukrepov že naredila. Z začasno in predčasno uskladitvijo pokojnin v novembru in decembru 2022 so vsi upokojenci prejeli 4,5 % višjo pokojnino, konec februarja pa so prejeli za 5,2 višje pokojnine s poračunom za nazaj. Za prejemnike varstvenega dodatka pa smo omogočili tudi energetski dodatek, ki ga je prejelo 74 tisoč 500 najrevnejših v naši družbi. Letos bo Vlada namenila 100 milijonov evrov za izboljšanje gmotnega in socialnega položaja upokojencev. Uvedla bo tako imenovano božičnico za upokojence, ta bo znašala 40 % letnega dodatka. Povečala bo del prejemkov upokojencev, v mesecu novembru in decembru bodo pokojnine za 1,8 % višje. Zagotovila bo vdovsko pokojnino v znesku zagotovljene pokojnine, ki ne bo nižja od 700 evrov, invalidom, ki zaradi težav delajo za skrajšani delovni čas, se bo po novem pokojnina odmerila za polni delovni čas. Ukrepe bodo najbolj občutili najšibkejši in tako je tudi prav. Dotaknila bi se še vaših priporočil. Glede na to, da tako radi priporočate, me čudi, da do sedaj niste uredili ne zdravstva, ne pokojnin, da ne govorim o socialnem sistemu. Že včeraj smo s strani Vlade na seji matičnega delovnega telesa slišali, da so tematike naslovljene v vaših priporočilih že v teku in v bistvu takih priporočil mi v bistvu ne potrebujemo. Tako je jasno, da Vlada že zdaj aktivno naslavlja to problematiko. Kot smo že slišali, je državni sekretar zagotovil, da se pripravljajo izhodišča za celostno prenovo pokojninskega sistema, ki bo temeljito, sistemsko in celovito obravnaval vzdržnost sistema. Iz današnje razprave mi je nerazumljivo in zelo hudo, da se vselej izkorišča najranljivejše za populistične izjave in očitke, ki pa niso na mestu. Dodala bi še to, če smo mi res tako slabi, ko eno leto govorimo, da bomo zadeve uredili in to tudi naredimo, kaj ste potem bili vi, ko ste dve leti govorili, da je ključnih naslednjih

v prihodnje, očitno, lahko govorili o tem, kako kakšno stvar v resnici urediti, zato ker se mi zdi, da toliko ljudi in toliko glav skupaj bi lahko mogoče prineslo kakšno dobro idejo na mizo, ampak od tega danes ne verjamem, da bo kaj dobrega, zato sem zelo vesela, da kljub vsemu sedi z nami državni sekretar, ki je predstavil vladne načrte včeraj na odboru in danes, ki pa pijejo vodo. To pa daje nek nek obet, da mogoče pa le bomo v tem sklicu naredili za upokojence nekaj dobrega. Jaz poznam težave upokojencev že zelo dolgo. Sem dvajset let delala v organizaciji, ki se je ukvarjala s starejšimi in ne boste verjeli, kolegi iz stranke SDS, mi smo strašno velikokrat brali podobne zgodbe, kot ste jih vi brali danes, in nič se ni zgodilo, pa ste imeli kar nekaj vlad. Jaz res ne vem kako mislite, mislim super, meni v resnici mi nismo, ne moremo, v enem letu ne moremo popraviti vse za nazaj, to je treba priznati, ne gre. Če še tako dobro mislimo, ne gre. Če bi bila mogoče blagajna polna, za vami, če bi mogoče pokojninska blagajna bila polna, za vami, sem jaz prepričana, da bi vsa ta garnitura tukaj pa do konca desne takoj popravila pokojnine, ampak na žalost temu ni bilo tako. Ampak ne samo to, da niste uredili stvari, celo vaša Vlada, mislim, da je bila osma, je takrat pravzaprav odprla vrata revščini, ker od takrat naprej je samo še rasla v Sloveniji. Toliko o tem kakšne uspešne vlade ste imeli vi, stranka SDS. Ampak zdaj smo kjer smo. Eno leto Vlada sprejema ukrepe, da lahko blaži situacijo v kateri smo se znašli. Zdaj namreč ni tako dobro obdobje, kot je bilo v času osme Janševe vlade, če se ne motim, je res bila osma. Zdaj imamo energetsko krizo, smo prišli iz zdravstvene krize, imamo vojno v bližini. In v resnici niso idealni pogoji zato, da bi se, da bi se posebej ne zelo hitro lahko situacija spremenila. Lahko pa blažimo stiske in to Vlada dela z regulacijo cen, cen energentov, z draginjskim dodatkom, z dodatkom dodatkom za ceno, z električnim ali energetskim dodatkom. Vsi ti ukrepi so naslovili najšibkejše v naši družbi in seveda tudi upokojence. Brez tega bi posebej najbolj ranljivi v naši državi živeli še bistveno, bistveno težje. Ampak seveda to ni dovolj. Če hočemo v resnici narediti kaj dobrega za starejše in druge ranljive skupine, potem moramo stvari urediti sistemsko, da ne bo od vsake Vlade, da ne bomo kar naprej ali pa ne bodo hodili do vlad ljudje in rekli, imamo ljudi med nami, ki ne morejo dostojno živeti in jih imamo še vedno. Na srečo ukrepi kljub vsemu delujejo vsaj toliko, da lahko vsaj približno živijo iz meseca v mesec. In res potrebujemo nov družbeni dogovor. Moramo se dogovoriti o tem, kakšna bodo razmerja med plačami in pokojninami, kako bomo popravili pokojninsko zakonodajo, kje bomo črpali dodatni denar za pokojnine in za socialne transferje, koliko časa bomo delali, koliko bomo prispevali za dolgotrajno oskrbo, koliko za zdravje in za pokojnine nenazadnje. In vse to je izjemno pomembno za upokojence in tudi za vse ostale ljudi. Kajti, jaz sem prepričana, da samo obet, da bomo v starosti živeli lahko dostojno življenje, zares pomeni varnost in to je naložba v našo skupno boljše življenje za celo družbo. Vse to imamo danes na mizi in po vseh napačnih in slabih odločitvah prejšnjih vlad, pač zdaj v enem letu resnično ne moremo narediti več kot toliko. Se pa dela ves čas na izboljšanju sistema. Prejšnja Vlada niti slučajno ni bila pravičnejša, niti ni bila pravična, niti slučajno, samo čakali smo, katera skupina je zdaj na vrsti, za katero je treba nekaj dati, zato ker so se volitve bližale. Tako da to, kako ste reševali in odpravljali diskriminacijo in naravnost smešno poslušati. In tudi to, kar govorijo kolegi z leve strani, predvsem iz stranke SDS, na primer gospod Branko Grims, jaz si ne morem pomagati, ne uporabljam takih stvari, ampak to so bile same neumnosti v resnici. In če vi mislite, da bomo mi pokojnine imeli boljše, če boste delali razkol posebej med ranljivimi skupinami, če bodo kar naprej na tapeti migranti, ki jim gredo taki blazni zneski namesto pokojninam, pa socialni transferji, pa ne vem kaj je še bilo, saj je vedno isto, pa nevladne organizacije, ki pobirajo denar za to, imamo mi zdaj reveže, pa dajte že nehati s temi neumnostmi. Pa gospa Karmen Furman, mislim, nihče ni ostal brez dolgotrajne oskrbe, nihče. Ničesar ni bilo, kar bi bilo odvzeto, samo uresničevati se ni dalo to, kar je bilo z vašim zakonom predvideno, zato je bilo treba zamakniti stvari. In nehajte zavajati, ker to je naravnost smešno. In mislim, da bomo samo skupaj, če bomo gledali skupnost kot celoto in ne z ustvarjanjem razkola, zares ne, med različnimi družbenimi skupinami, bomo lahko naredili sistem,

Glejte, kolegica Tereza Novak, jaz nič ne zavajam, za razliko od vas. Da nihče ni ostal brez dolgotrajne oskrbe, ja pa je. Konkretno vam bom povedala za projekt iz občine Slovenska Bistrica, iz katere prihajam, za katerega je bilo večkrat opozorjeno, pa ne rabite zavijati z očmi. Vi ste me izzvali, ne da tukaj zavajam ljudi. Jaz bom pa zdaj povedala konkretno primer in situacijo, ki jo tako pozna cela občina 70. TRAK: (SC) – 17.45 (nadaljevanje) oziroma štiri občine, kjer se je ta projekt izvajal in sicer v okviru dolgotrajne oskrbe projekt dom doma, ki je s tem, kar ste naredili, ostal brez finančnih sredstev in ljudje bi ostali brez oskrbe, če v lokalni skupnosti občinski sveti ne bi sprejeli dvig proračunske postavke, da so sredstva rezervirali, da se lahko projekt peljal dalje. To ste vi povzročili s tem, ko ste razveljavili Zakon o dolgotrajni oskrbi. Tako da ne se sprenevedati. Ne vi zavajati. Če imate kakšne konkretne argumente jih podajte ne pa zavajati ljudi. Še enkrat preidite iz besed k dejanju.

Da je ta Vlada dvignila socialne transferje in s tem dala draginjski dodatek najprej tistim, ki bi lahko delali, pa ne delajo, ki jim je bilo ponujeno delo, pa ga ne sprejmejo. Torej Vlada je to naredila zato, ker se socialni transferji usklajujejo po zakonu z inflacijo. Zdaj bi pa samo naštel, glede na to, da imam še pisan »cajt«, ker sem s svojim časom za razpravljanje očitno preudarno ravnal. Naštel te socialne transfere, ki so tako problematični, da so se povečali. Otroški dodatek, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek, zaradi starševskega varstva, dodatek za veliko družino, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, državne štipendije, subvencija malice in kosila, preživnina, rejnina, dodatek za nego otroka, dodatek za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi seznama hudih bolezni, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, o katerem je prej govorila gospa Iva Dimic, pogrebnina, posmrtnina, invalidnina, dodatek za posebno invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, oskrbnina, invalidski dodatek, družinska invalidnina, družinski dodatek po Zakonu o vojnih invalidih, tudi o tem smo danes že slišali, renta in štipendija po Zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo leta 1991, dodatek za pomoč in postrežbo, veteranski dodatek po Zakonu o vojnih invalidih, doživljenjska mesečna renta po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja in denarna renta po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja. To so socialni transferji, katerih uskladitev z inflacijo vas tako zelo moti. In še glede tujcev in socialnih transferjev. Med trenutno delovno aktivnimi, ki plačujejo davke in prispevke, je 14 odstotkov tujcev v naši državi. Delodajalci nam redno sporočajo, da jih je še premalo in da naj omogočimo, da jih bo lahko pripeljali še več. Med prejemniki varstvenega dodatka je tujcev 6 odstotkov, med prejemniki denarne socialne pomoči 9 in med prejemniki otroškega dodatka 10 odstotkov, torej med prejemniki socialnih transferjev je neprimerno manj tujcev, kolikor je med tistimi, ki vplačujejo davke, torej dohodnino in prispevke oziroma kot je na račun Inštitut za ekonomska raziskovanja razmerje med prejetimi socialnimi transferji in dohodnino in prispevki plačanimi je pri slovenskih rezidentih 0,73, pri migrantih pa 0,44, kar pomeni, da slovenski rezidenti na vsak evro plačanih, plačanih do dohodnine in prispevkov dobijo 66 odstotkov več socialnih transferjev. Hvala. Hvala lepa. Izvolite, predlagateljica mag. Karmen Furman. hvala lepa za prebran spisek, ga čisto dobro poznam. Noben ni oporekal draginjskemu dodatku, socialnim transferjem, ob dejstvu, če bi imeli posluh tudi za upokojence. Zdaj, vi ste navedli, da ste draginjski dodatek dvignili v skladu z zakonodajo za 10 lepo, mislim, pravilno, ampak mene pa zanima potem, zakaj ne dvignete pokojnin v skladu z zakonodajo, govorim o izredni uskladitvi pokojnin, ki vam jo nalaga zakonodaja, za katere vas poziva Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zakaj pa tega ne storite? In ja, draginjski dodatek ste takrat vezali na prejemnike socialnih transferjev in na prejemnike varstvenega dodatka, kljub temu, da ste vedeli,

vse ostalo pa ste iz tega draginjskega dodatka izpustili. Tako da glejte, spoštovani državni sekretar, ta vaša utemeljitev še enkrat nakazuje na to, ne kako različni so vaši vatli. Poskrbite za ene skupine, ampak za druge skupine, za upokojence pa očitno ne želite. Hvala lepa. Besedo ima poslanka Lucija Tacer. Izvolite. LUCIJA Veste, kaj je dobro? Dobro je, da bo zajamčena pokojnina za polno dobo od novembra letošnjega leta najmanj 70 evrov. In še bolj dobro se mi zdi glede na to, da imamo inflacijo in so najbolj prizadeti prav tisti upokojenci, ki imajo najnižje pokojnine, da bomo poleg tega upokojencem dali tudi zimski dodatek, ker ta dodatek je solidaren, kar pomeni, da bodo tisti z najnižjimi pokojninami dobili več, recimo tisti s pokojninami do 600 evrov bodo prejeli 182 evrov zimskega dodatka. Glede na to, da so moji kolegi in kolegice v svojih razpravah zelo natančno opredelili vse pozitivne ukrepe, katerih se je Vlada poslužila do zdaj, pa sploh še ni dopolnila enega leta na oblasti, bi se osredotočila samo še na zadnjo točko, ker je bila tokrat omenjena še ena stvar, ki je, ki je dobra. Dobro je takrat, ko koalicije spoštujejo koalicijsko pogodbo. In ravno ti ukrepi, o katerih danes govorimo, so neposredno iz naše koalicijske pogodbe. Jaz jo zelo pogosto nosim s sabo, ker se mi to zdi ključno za zaupanje v institucije da vidijo, da tisto, kar jim obljubljamo pred volitvami, dejansko delamo. In na 40. strani naše koalicijske pogodbe v podpoglavju Dostojne pokojnine zapišemo: »Ob sklenitvi pogojev javnofinančne vzdržnosti moramo zagotoviti, da bo najnižja zagotovljena pokojnina znašala 10 % nad pragom tveganja revščine ena in v letu 2023 najmanj 700 evrov«. Mandat je dolg štiri leta, mi še prvega kot Vlada nismo zaključili. In smo v letu 2023. In ukrep, ki smo ga napovedali za november, je, da bo najmanjša pokojnina 700 evrov. Torej to neposredno uresničujemo. Zadnja misel, ki bi jo pa dodala, je pa, da je to ukrep namenjen dostojni upokojitvi naše koalicijske pogodbe v poglavju, ki se imenuje Medgeneracijsko zavezništvo. In to izpostavljam zato, ker jaz po navadi v parlamentu govorim veliko o mladih, o tem, kako je ključno za našo prihodnost v državi, da mladim ponudimo perspektivno prihodnost, ampak tudi mladi se zavedamo, da na tem svetu nismo sami, ampak da živimo v skupnosti prihodnost je le v tem, da bomo lahko skupaj živeli, se imeli lepo. In to je en cilj, h kateremu konec koncev naj bi stremela dobra politika. Hvala.

700 evrov, da jih neposredno boste realizirali, ne, ker se pač to danes nenehno s strani koalicijskih poslancev ponavlja, čeprav namensko zavajate ljudi, ampak saj bodo sami tudi spoznali v mesecu novembru pa decembru. Namreč, glejte, vi imate v koalicijski pogodbi zapisano, da se bodo pokojnine dvignile na 700 evrov, ne. Zdaj, če bi se pokojnine dvignile na 700 evrov, bi mi imeli tukaj spremembo pokojninskega zakona - ki ga nimamo, Vi ste zagotovili v bistvu z včerajšnjim spornim amandmajem dvakratni dodatek, ki bo izplačan, in sicer za 1,8 %, kar pomeni 17.55 (Nadaljevanje) za tiste, ki so 40 let delali na in plačevali prispevke, torej nekje bodo dobili okoli 12 evrov dodatka v mesecu novembru in decembru, potem bomo pa videli kaj se bo zgodilo. Tako da, v bistvu ponavljate isti manever kot v preteklem letu, ko ste govorili o tem, da ste pokojnine izredno uskladili, pa jih v bistvu niso, ker so potem upokojenci imeli januarja nižje pokojnine, in če bi jih dejansko uskladili tako kot ste govorili, potem bi bila uskladitev trajna in na tistih 4,5 % ko ste dali dodatek v zadnjih dveh mesecih, bi prišla redna uskladitev 5,2 %in bi bile danes pokojnine višje za 9,7 pa niso, ampak so zgolj za 5,2 %, kot ste jih redno uskladili. In enako zgodbo ponavljate sedaj. Tako da vi ničesar ne izpolnjujete, niti lastnih svojih koalicijskih zavez, ki jih imate zapisano

Prva točka, v tem stavku, ki sem ga prebrala, nikjer ne piše, da se bodo pokojnine dvignile. Mislim, čisto neposredno, če že gremo na besede. Piše, da bo v letu 2023 najmanj 700 evrov pokojnina za polno dobo, tako da, če že gremo, seveda bodo sledile zakonske spremembe, ki jih jaz ne bom napovedovala, ampak bo pristojno ministrstvo in jih bo tudi komuniciralo, ampak pač treba je brati kar piše, ne moremo si izmišljevati in to je tudi najbolj odgovorno do volivcev in volivk. V letu 2023 bo zajamčena pokojnina najmanj 700 evrov in to izpolnjujemo. Ne vem, če je produktivno, da o tem stavku nadalje debatiramo. Hvala.

Zdaj, najprej bi se obrnil na predlagateljico. Začeli se s tem, da naj Vlada izgine in naj se ne vrne več. V isti sapi, v stališču, v isti sapi, v isti sapi govorite kako dobronamerno želite sodelovati, in da so to pač priporočila s katerim nam želite pomagati. In jaz naj vam verjamem? Mislim, jaz kaj toliko dvoličnega še nisem srečal, ampak v redu, vsak mora živeti sam s sabo. Če jaz prav razumem, imamo pokojninski sistem, ki na vsak način je tak, da so revni upokojenci neizbežni in nam ostane, predvsem politiki ostane recimo dvakrat na leto, da se tukaj prepiramo, prepirate, o uskladitvah ali pač dodatkih. Bom tudi sam prebral eno zgodbo, zgodbo, eno izjavo in sicer prostovoljke iz programa Starejši za starejše. Nekateri upokojenci, ki si ne morejo privoščiti niti enega toplega obroka na dan, morajo pa zaužiti trideset do štirideset zdravil dnevno in jim zdravila vse bolj nadomeščajo hrano, konec navedka. Skratka, upokojenci so ena najranljivejših skupin v naši družbi, so pa hkrati tudi ena najbolj zlorabljenih skupin. Zdaj, kakšen sistem imamo? Sistem naj bi temeljil na solidarnosti, skratka, zaposleni naj bi vplačevali, večkrat smo danes slišali, da

naprej. Vsaj tisti, ki so bili v delovnem razmerju, imamo še cel kup nekih drugih razmerij, recimo samozaposlene osebe, družbeniki, ki so poslovodne osebe, kmetje, brezposelne osebe, uživalci pravic iz starševskega varstva, družinski pomočnik, rejniki, verski uslužbenci, itn., tukaj

ko se je znižalo ta prispevek delodajalcem in sicer za nekih 6,5 odstotne točke začasno. Ta začasno traja še danes. Si pa predstavljam kaj je bil razlog. To je tisto, kar tudi danes poslušamo, takrat ko pač govorimo o gospodarstvu in sicer, da pač je treba jih pustiti na miru, dati jim odpustke, ker je treba najprej zagnati gospodarstvo. Od 1996. leta začasen ukrep še vedno imamo. Skratka, jasno je v vsem, da sistem ne deluje, za to imamo socialni korektiv in iz proračuna doplačujemo milijardo, milijardo pa pol. Zdaj trenutno je velika zaposlenost in je ta prispevek malo nižji. In to je to. Ampak situacija o kateri sem govoril, ta članek je bil iz leta 2013. In to debato, ki jo imamo danes, to pinkponkanje kdo je dal več, kdo ni dal več, kdo je dal manj in to nekih dodatkov oziroma dvig pri usklajevanju bi lahko komot prenesel 10 let nazaj, 5 let nazaj, 15 let nazaj, dvomim, da je bilo kaj drugače, predvsem zato, ker je sistem tak, ki to omogoča. Sistem je tak, da imamo revne upokojence. Kakšno pokojnino ima nekdo, ki je imel 800 evrov plače? Kakšno pokojnino ima nekdo, ki je imel, ne vem, 900 evrov plače? O teh govorimo. In, kakšno pokojnino bo imel nekdo, ki je danes na minimalni plači? In seveda, če vemo, da je tudi od višine plače odvisno kakšna bo pokojnina, se lahko vprašam, kakšne pa so plače postale v teh zadnjih 30 letih? Odgovor je precej enostaven, imamo minimalno plačo, ki temelji na izračunu minimalnih življenjskih stroškov. Skoraj ena tretjina vseh zaposlenih je na minimalni plači, kar pomeni, da prejemajo nekaj več kot minimalne življenjske stroške. To je dosežek 30. let in to je ta sistem. In če ne bomo spremenili sistema, bomo imeli tole, kjer se bomo naslednje leto pregovarjali pa koliko ste dali vi, pa na način, kot ga je recimo izvajal danes kolega Mahnič, ko je govoril o tem, da ste v SDS dali, ne vem, izbral je primer pet 500 evrov pokojnine, kjer ste vi dali 71 evrov, nekdo drug pa ne vem manj. Kako sploh 500 evrov? Skratka, jaz se bom v svoji razpravi izognil temu kdo je dal večji dodatek, manjši dodatek, kakšen dodatek. Tisto, kar je pomembno je to, da poskušamo v koaliciji delovati odgovorno, usmerjeno in predvsem v smeri, da se uredi pokojninski sistem. Ne zato, da bomo danes, da bomo samo danes pomagali. Kaj je s prihodnostjo? Kakšno prihodnost bodo imeli, bodo imeli ti, ki prihajajo v sistem, ki bodo zaposleni na delovnih mestih z nizkimi plačami, ki bodo prejemali pokojnino, če bi tako ostala, ne vem, z odmernim odstotkom 63 %? To je tisto, kar bi nas vse skupaj moralo zanimati, tudi prihodnost. In jaz vsaj za sebe in za Levico in tudi za koalicijo lahko rečem, da nas skrbi tudi prihodnost. In jaz verjamem, spoštovani državni sekretar, da

Kajti prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dejansko dobita še besedo predstavnik Vlade ter predstavnica predlagatelja. Tako da predajam besedo predstavniku Vlade, izvolite. Jaz verjamem, da je bilo z moje strani povedano za danes vse, tako da se vam zahvaljujem za tole razpravo. Sem dejansko pobral tudi kaj koristnega v njej. Hvala.

No, jaz se bom malce vrnila še na dolgotrajno oskrbo. Veliko je danes bilo povedanega o tem, ne, tudi nekakšna hvala s strani poslancev Levice, kako se bo to uredilo sedaj. Jaz upam, da res, no, ker ne samo to, kar sem prej opozorila, da ste s tem svojim manevrom, ko ste razveljavili zakon, povzročili, da v kolikor ne bi občine priskočile finančno na pomoč, bi ljudje ostali, nekateri brez dolgotrajne oskrbe, tukaj je še e-oskrba ne, za katero so se pod našo vlado v okviru evropskih sredstev zagotovila finančna sredstva za približno 5 tisoč ljudi. In če, spoštovani kolegi iz koalicije, do 30. 9. 2023 ta zakon ne bo sprejet, potem ti ljudje bodo ostali brez finančnih sredstev, da se jim ta dolgotrajna oskrba tudi še naprej izvaja in jo bodo morali sami plačevati. Tako da tudi to je eno izmed dejstev kaj ste povzročili z razveljavitvijo tega zakona. Zdaj moram reči, da jaz za razliko od koalicije pa nisem najbolj vesela, da je z nami zgolj državni sekretar, ne. Namreč navsezadnje imamo dve ministrstvi, za delo in za solidarno prihodnost, ne, ki se pa o tej resnično pereči problematiki oba ministra nista niti niti ničesar oglasila, ne. Tako da tukaj se potem kaže kakšen je odnos ministrov oziroma te Vlade do upokojencev. Zdaj, hvalili ste se s tem, ne ,da ste marsikaj že naredili, ne, in da so ta priporočila bolj kot ne po svoji vsebini že realizirana oziroma se bodo realizirala, ne, ampak če pogledam konkretneje, ne, prva točka, da pričnete uresničevati svoje obljube, ki se nanašajo na položaj upokojencev in so zapisane v programu dela za koalicijo 2022-2026, torej zagotovljena pokojnina za 700 evrov in ob javnofinančni vzdržnosti naj bi bila celo 910 evrov. Nič od tega ni realizirano, ne. Ta dva bombončka, ki ste jih namenili v mesecu novembru in decembru upokojencev, sta zgolj zato, da ste si pač pilatovsko lahko umili roke in da ste pač danes z nečim pač vsaj sebi in svojo dušo očitno malce potolažili. Kajti upokojenci, ko bodo to prijeli na svoje račune, zagotovo ne bodo, procentni podražitvi hrane, da jim vi namenjate 12 evrov mesečnega dodatka. Kar pa ne govorimo za to, ne, da, o tem, da sploh ne izpolnjujete svoje koalicijske zaveze za dvig pokojnin, ampak zgolj dodatek, ki ste ga namenili z pravno vprašljivim manevrom z vložitvijo amandmajev. Zdaj kršitev za pokojninsko zakonodajo in ne želite torej realizirati sklepa sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za izreden dvig pokojnin. S tem bi, kot sem že dejala, dvig pokojnin vsaj približno izenačili z dvigom socialnih transferov oziroma lahko rečem tudi drugače, s tem bi nekako pokojnine pa res približali temu, kar vi sami govorite, da ste jih predčasno, redno in izredno uskladili. Ker če bi jih, torej bi dejansko bilo malce manj kot 10 % ta dvig pokojnin. Zdaj sicer bilo je danes s strani državnega sekretarja povedano, da izhodišča za pokojninsko reformo torej bodo predstavljena v prvi polovici letošnjega leta. Jaz upam, da bo ta obljuba tudi 75. Namreč nazadnje ne naj bi bila pokojninska zakonodaja oziroma izhodišče zanjo predstavljeno že januarja letos, pa se ni nič zgodilo. Ta rok 30. pa se je zavezala vaša Vlada oziroma ministrstvu, da bo pokojninsko reformo oziroma izhodišča zanje predstavila, tako da upam, tako kot je danes državni sekretar potrdil, da boste res kaj v tem, v tej smeri naredili. Priporočila, da se torej najkasneje do 1. julija 2023 pripravi zakonski predlog za dvig vseh pokojnin, še posebej tistih do višine tisoč 500 evrov. Zdaj, sami ste dejali, da se bo nekaj usklajevalo, ampak še ne veste točno kaj pa deležniki, torej glede na to kako potekajo vaše obljube in kasneje realizacija, očitno tudi iz tega ne bo nič. nič. Pod zadnjo točko pa moram reči, da pa je vendarle ta seja in priporočila prinesel en dober rezultat in en pomemben korak k spremembi pokojninske zakonodaje. Žalostno sicer, da vas k temu mora prisiliti opozicija, ampak ne glede na to, pomemben je in važen je rezultat, ki ga bomo s tem dosegli. To pa je torej dvig do vdovskih pokojnin in sicer do zneska v višini zagotovljene pokojnine. Glede na draginjo, ki jo imamo bi si sicer želeli, da se to izvede prej. Mi smo vam zastavili rok do 1. 7. 2023, vi ste s spremembo zakonodaje, ki ste jo danes vložili, sicer določili rok s 1. 1. 2024, ne glede na kasnejši rok. Tako kot sem dejala, smo veseli, da je vsaj to rezultat torej sklica seje s strani Slovenske demokratske stranke. Zdaj sicer poslanec Jakopovič pred mano je dejal oziroma, da sem uporabila nekakšne besede, se sploh ne znam več ponoviti tega izraza, ampak zagotovo jih nisem v takšni smeri, kot ste vi dejali, nekakšno, da naj Vlada izgine. Glejte, dejala sem samo, da smo ponudili roko sodelovanja v opoziciji s temi priporočili, kajti vsebujejo zgolj vaše koalicijske zaveze, za katere želimo, da se izpolnijo, kajti v Slovenski demokratski stranki smo vedno podprli tisto, kar je bilo dobro za naše ljudi in vi te roke sodelovanja na včerajšnjem Odboru za delo, ko ste priporočila zavrnili niste sprejeli. In ker niste sprejeli, seveda lahko rečem zgolj to, da obstaja upanje, da takšne Vlade, ki ljudem na veliko obljublja, potem pa svojih obljub ne izpolni več nikoli ne bi bilo in to je sedaj vaša Vlada, vlada Roberta Goloba, ki dejansko kaže na to, da v Svobodi ste res drugačni. Drugačni v tem smislu, da nekaj obljubljate, kasneje pa tega ne realizirate.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 ter predstavnik Vlade, državni sekretar Igor Feketija, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnica predlagatelja. Prosim za prijavo!

Prijavljenih je 32 razpravljavk in razpravljavcev. Vsak ima na voljo minuto in 46 sekund. 76.

in žal mi je, da je potrebno toliko časa prebiti tukaj noter, da ne pridemo skupaj in da se ne pogovorimo o tem, kako bomo skupaj našli pametne rešitve, ampak se pogovarjamo samo o tem, kaj je bilo, kaj bi lahko bilo, če bi bilo, kaj nekdo ni, ker bi bil lahko, pa tako naprej. Mislim, da je naša naloga drugačna, bolj drugačna, takšna, da skupaj najdemo najboljše, vse, kar je možno za naše državljanke in državljane. Zato upam, da bo v prihodnosti manj takšnih razprav in da bodo naslednje razprave bolj podobne temu, da bomo našli skupni jezik, kaj je tisto, kar bo prineslo boljše življenje za nas in naše državljane. Hvala lepa.

ni nobenih ovir za to. Pač opozicija ima, jasno, proste roke v tem, kaj lahko predlaga, kaj lahko od Vlade pričakuje, kar je normalno. To je funkcija opozicije. Je pa na drugi strani seveda tudi neka realnost, ki jo predvsem kolegi na desni zelo radi pozabijo. Radi pozabijo na vse učinke, ki jih je proizvedla zgodovina, pa ne govorim samo takrat, ko je SDS bil v vladi, ampak cela vrsta odločitev, ki so se dogajale sploh na področju pokojninskega sistema v tej državi, ki so nam razsule sistem. S tem se lahko verjetno vsi strinjamo, da trenutni pokojninski sistem ne deluje tako, kot bi moral, predvsem zaradi nižanj odmernih stopenj in tako naprej. Pod črto bi si upokojenci zaslužili več, absolutno. Mislim, kdo bo pa rekel ne? So pogoji za to, da se to naredi čez noč? Ne, jih ni. Ali ministrstvo in Vlada in koalicija razmišlja o teh vprašanjih in delajo na teh vprašanjih? Odgovor je ja. Tako da moj nasvet je predvsem, da malo počakajte. Kot veste, so ukrepi bili sprejeti na začetku tega mandata, bili so sprejeti v preteklih dneh oziroma konkretno včeraj tudi z ZIPRS-om in se pripravljajo tudi novi. upokojenci niso del našega prebivalstva, ki je pozabljeno in bodo seveda tudi oni deležni tistega, kar jim pripada, sploh glede na to, kaj so vse ustvarili v svojem življenju. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Najlepša hvala. Besedo ima poslanec Tomaž Lah. Izvolite. Hvala za besedo. Danes smo se kar precej naposlušali določenih očitkov, od katerih je mnogo temeljilo tudi na precejšnjih manipulacijah z določenimi podatki, kar me vedno precej moti. Po eni strani me sicer veseli, da predlagateljica bere našo koalicijsko pogodbo, saj tudi razumem, ker so se volivci 24. aprila lani odločili, da svoje ne bo rabila. Kar se pa podatkov tiče, bi pa samo povedal tole, recimo ne vem kje ste našli podatek, da se je električna energija podražila za 33 %, ker je zavajajoč. odjemalcev, različne segmente odjemalcev in če se danes pogovarjamo o upokojencih, so to gospodinjski odjemalci. Gospodinjski odjemalci imajo od 1. septembra lani od 1. septembra lani regulirano in enako ceno električne energije, ki bo veljala do konca letošnjega leta. In je nemogoče, da bi bil podatek 33 % točen. Če pa to računate kar celotno

Hvala lepa za besedo. Spoštovani upokojenci, drage upokojenke! 633 tisoč upokojencev je v svobodi vredno le borih sto milijonov evrov. Skozi današnjo vsem znan osvoboditev RTV bo s strani svobode preko 633 tisoč gospodinjstev, večina je upokojencev, provladno oprana velika večina od sto milijonov evrov obvezne letne RTV naročnine. In kot je dejal predsednik vlade Robert Golob v ponedeljek 77. TRAK: (NB) – 18.20 (Nadaljevanje) glede slednjega navajam, »to je edina zaveza, ki smo jo dali preden smo dobili mandat na volitvah, in smo ga dobili, in tudi edina zaveza pri kateri bomo vztrajali, vse ostalo v ničemer ne vpliva na naše delo«, konec navedka. Spoštovani upokojenci, drage upokojenke. Predvsem tisti, ki prejemate sramotne pokojnine v času visoke inflacije in ob enormnih podražitvah hrane in pijače, dragi mladi, dragi aktivni državljani, ki preko davka na vašo plačo vplačujete v pokojninski sistem, tudi če protestirate ob vseh nepoštenostih in krivicah, se je edina predvolilna zaveza Svobode danes že izpolnila, žal, vse ostalo v ničemer po Golobu ne bo vplivalo na delo vlade. Dobrodošli v svobodi, srečno Slovenija! Besedo ima poslanec mag. Borut Sajovic. Izvolite. Hvala lepa, kolega. Res je, Slovenija, predvsem pa RTV sta danes bistveno bolj svobodna kot sta bila še nedolgo nazaj. Praznik gledalk, gledalcev, udeležencev referenduma, zaposlenih, stavkajočih, pa tudi nas v dvorani, ki smo očitno sprejeli boljši zakon kot je bil prejšnji. Pokojnine, upokojenci, upokojenke, niso politično vprašanje, niti ne morejo biti pešadija v rokah nekoga, ki napoveduje državljansko vojno. Temu se upiramo z dejanji. Eno leto vodimo to državo, po današnji razpravi je bil občutek ta, da smo imeli do 24. aprila 2021, izjemen, bogat pokojninski sistem, pokojnine visoke, po 24. aprilu se je pa vse poslabšalo. Daleč od tega. Upokojenke in upokojenci so dobili draginjski dodatek, poskrbljeno je bilo za njihovo energetsko varnost, njim gre 100 milijonov z ukrepi, ki so bili napovedani ta teden, njim gre 120 evrov prihranka pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju in to je tisto, kar šteje. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja razpravljavka je kolegica Sara Žibrat in za njo kolegica Lucija Tacer. Izvolite. SARA ŽIBRAT (PS Svoboda): Najlepša hvala za besedo. Dragi upokojenci, danes ste poslušali zgodovino, kdo je vam namenil kaj, koliko ste za katero vlado vredni, verjetno pa imate sami dovolj dober spomin, da se spomnite kaj je kdo za vas v preteklosti naredil. Mislim, da je celo v prejšnjem mandatu, soglasno so vam poslanci, vsaj za eno stvar so bili soglasni, so vam zagotovili brezplačni javni prevoz in veseli me, da vas veliko vidim na vlaku, in da se lahko tudi kdaj pogovorimo. Za vas pripravljamo dve pomembni spremembi, letos, najprej dolgotrajna oskrba in pa seveda zdravstvena oskrba. To sta ključni spremembi, ki se bosta najbolj tikale vas in predvidevam, predvidevam, da se bomo še veliko na te teme pogovarjali ob drugih priložnostih, ko bomo dejansko sprejemali zakone in ne bomo imeli takšnih tematskih tem kot danes, sej

hvala za zaupanje in naslednji teden delamo naprej po koalicijski pogodbi, tako kot ste zdaj že vajeni. Hvala lepa. Naslednji ima besedo kolega Bojan Čebela, je bila prej moja napaka, tako da izvolite in za njim kolega Zvonko Černač. Izvolite. Mati spravi h kruhu 12 otrok, 12 otrok ne more mati preživeti v zrelostni dobi.

hvala. Zaradi več kot deset odstotne inflacije so v začetku letošnjega leta bili opravljeni številni, številna indeksacija številnih transferjev. Pokojnine so bile usklajene za 5,2 % ob 10,3 % inflaciji, torej za polovico inflacije. Lani februarja meseca pod neko drugo vlado so bile v 4,9 % inflaciji usklajene za 4,4 %, torej za skoraj sto odstotno inflacijo. Ta Vlada je marca letos socialne transferje uskladila za 10,3 %, se pravi, socialne transferje ste dvignili za 10,3 %, upokojencem pa ste pokojnine dvignili za polovico inflacijske stopnje, torej ste jih samo pri tej uskladitvi na letnem nivoju opeharili za več kot polovico pokojnine. V kolikor bi želeli uskladiti pokojnine in pomagati predvsem 300 tisoč tistim, ki prejemajo pokojnine nižje od 700 evrov, potem bi to tudi naredili. Kaj ste vi naredili včeraj? Včeraj ste za 1,8 % vsem dali draginjski dodatek, novembra in decembra naj bi ga prejeli letos. To pomeni, da bo upokojenec s 687 evri pokojnine dobil 12 evrov pokojninskega oziroma tega draginjskega dodatka. In druga zadeva, ki ste jo naredili, ki bi bistveno olajšala položaj tistih, ki so v domovih za starejše, zamrznili ste Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi se moral začeti izvajati 1. januarja letos. Zakon velja, pravice so uzakonjene, v kolikor ga vi ne bi ustavili in zamrznili, bi vsi tisti, ki so v domovih, že od 1. januarja letos, plačevali približno polovico nižjo oskrbnino kot jo plačujejo danes. Torej, ta Vlada očitno načrtno dela proti najšibkejšim, proti tistim, ki so svoje pokojnine pošteno zaslužili s trdim garanjem 30, 40 let in mislim, da so bila ta priporočila, ki jih je predlagala Slovenska demokratska stranka, na mestu.

kjer smo dokazali, da vaše trditve, nenehne trditve, da nismo nič naredili, da nič ne delamo, da so te trditve popolnoma neresnične. Populistični pristopi, ki izkoriščajo najranljivejše skupine in razdvajajo, bodo kmalu prepoznane tudi v širši družbi. Tudi apokaliptične napovedi gospoda magistra, ki ga ne bom imenoval, ker ga trenutno ni v dvorani. Bili ste že večkrat na Vladi, mi smo eno leto, ampak imamo štiriletni mandat, da lahko izpeljemo tisto, kar smo si zadali in veliko stvari smo že. Pokojninska reforma je namreč proces in proces se je že začel odvijati. Predlagam, da se vključite v ta proces, da se vključite v dialog in da skupaj v javni razpravi in z dobrimi pobudami naredimo nekaj dobrega dobrega in skupnega za naše državljane in sodržavljanke, kajti skupaj smo bistveno močnejši kakor vsak posameznik, in to brez razdvajanja, populističnih vložkov in tako naprej. Hvala lepa.

Bom rekel tako. Mi smo prišli tudi iz družin in staršev, ne, tako da nekateri imamo to to srečo, da imamo še vedno aktivne upokojence v domačem okolju, nekateri imamo, nekateri imate tudi babice in dedke, ki so še vedno k sreči aktivni državljani in mislim, da ima vsak od nas tukaj 41 plus 5 plus 8 isto zavezo do svojih staršev in predhodnikov, da ne bodo slučajno šli v svoji jeseni življenja v pozabo, ampak da jim to obdobje podaljšamo. Tako da ne, ne pozabiti, da tudi mi delamo dobro za njih in tudi naše zaveze, ki 79. TRAK: (SC) – 18.30 (nadaljevanje) smo jih danes lepo predstavili, kaj se bo zgodilo in kako se bodo dogajale v naslednjih treh letih, da bodo dobro tudi za te iste osebe. Tako da ja, srečno Slovenija, gospod Hoivik. Hvala lepa. Kolegica Monika Pekošak ima besedo in za njo dr. Martin Premk. Izvolite. MONIKA PEKOŠAK (PS Svoboda): Hvala za besedo. Jaz pa pozdravljam ukrepe, ki smo jih sprejeli in sem zadovoljna, da izpolnjujemo koalicijske obljube. Prav je, da se pokojnina dvigne na 700 evrov, vendar moramo hkrati paziti tudi na vzdržnost javnih financ, zato lepo prosim, ne govoriti o borih stotih milijonih. Vidi se, da ste helikoptersko razdajali denar, da je to za vas borih sto milijonov. Lepo prosim, gospod Hoivik, očitno imate veliko izkušenj z velikimi vsotami denarja, da je to za vas boren znesek, zame kot bivšo finančnico to ni boren znesek, še daleč od tega. Ko slišim take izjave, me za javne finance še bolj skrbi. In vsi mi tukaj smo dolžni, da skupaj najdemo možnosti in priložnosti za bolj kakovostno življenje vseh generacij in dostojno življenje vseh nas in zato je treba najti najboljši socialni dogovor za pokojninsko reformo. Moram pa dodati, da je danes zame izredno vesel dan, ker je od danes naprej RTV svobodna in da bom končno lahko spremljala verodostojne novice. Hvala lepa, res sem vesela.

Ja, tudi jaz se zahvaljujem vsem za razpravo in bil je res zanimiv in na koncu poučen dan, ker v razpravi smo dejansko, mislim, da vsi videli komu je tukaj za dobrobit Slovenije, komu je za napredek, kdo gleda v prihodnost in kdo se bori za vse vse državljane Slovenije. Na drugi strani smo videli kdo izrablja populizem, kdo gradi na razdvajanju ljudi in kdo izkorišča ranljive skupine in tragedije, osebne tragedije ljudi za svojo lastno promocijo. Na koncu smo celo videli kdo

Kot sem že rekla, tema je zelo pomembna, ne samo za upokojence, tema je pomembna za vse nas skupaj. Res me žalosti, da smo morali poslušati vsa ta zavajanja in pa populistične stavke.

Veliko dela nas čaka in mislim, da smo na dobri poti in imamo opozicijo, ki se izjemno trudi, da bi nas kregala, da bi nas pokazala, ne za, da nas ne briga za upokojence, da nas ne briga za kmete, da nas ne briga za marsikoga še, ampak vse to v resnici ni res. Zelo nas zanima, trudimo se, da bi vsa zakonodaja upoštevala vsa možna mnenja in da bi bila za to čim boljša in predvsem, kar je zelo pomembno, zelo smo vztrajni in mislimo nadaljevati, imamo veliko energije, ne mislimo se predati in delamo zelo dobro skupaj. Tako da res vam želim lep vikend in odmislite politiko, zato ker jo mi ne bomo in bomo tukaj še naprej skupaj delali za nas vse. Hvala.

in da jih imamo danes 628 ali 633 in to je objektivni izziv. Jaz sem 42 let vplačeval v pokojninski sklad, ki ga ni in pokojnino sem dobival od prispevkov mlajših. Če je leta 1981 delalo 3,3 zaposlenih za enega upokojenca, jih danes dela 1,58 in seveda to je izziv.

Imeli so dovolj časa, da bi naredili reformo, pa so jo prepustili, mogoče je bilo preveč vroč kostanj, pa so pustili na nas. Hvala lepa. Ni replike. Hvala lepa, ker gre za delitev časa. Naslednji ima besedo državni sekretar Igor Feketija. Izvolite.

Hvala še zadnjič. Jaz bom pa rekla takole, imamo eno pomembno sporočilo današnje seje za slovenske upokojence in pa navsezadnje tudi za vse državljane in to je ne verjeti Vladi Roberta Goloba zaradi tega, ker Svoboda predvsem veliko obljublja, bolj malo ali pa skorajda nič pa ne realizira. Žalostno je, da to občutijo tisti ljudje, ki so našo domovino, našo Slovenijo gradili, ki so si s svojim delom plačevali prispevke v pokojninsko blagajno, a danes ostanejo pod to vašo svobodo pozabljeni. To so ljudje, ki se na žalost morajo na ulici boriti tudi za svoje preživetje, ker njihove pokojnine ne zadoščajo za to, da bi ob tako visoki stopnji inflacije si lahko privoščili privoščili oziroma poleg plačila položnic in hrane še kaj privoščili, nekaterim niti to ne, da lahko pokrijejo stroške položnic. zamrznitvijo dolgotrajne oskrbe ste povzročili nove stiske tudi na tem področju. In vprašanje je, kaj se bo zgodilo, če do 23. 9. 2023 dolgotrajna oskrba ne bo sprejeta. Še novih 5 tisoč ljudi, ki si tega ne bo moglo privoščiti. Tako da pomen solidarnosti v tej svobodi očitno dobiva nov pomen z novim ministrom za solidarno prihodnost, ki pa se o tej občutljivi tematiki, o teh ljudeh sploh do sedaj še ni uspel oglasiti. ZUPANČIČ: Zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila in v skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. Naj na tem mestu samo še povem, da se bomo v Državnem zboru zopet pogovarjali o upokojenski problematiki oziroma problematiki starejših na posvetu 12. junija, kamor bodo prišli tudi predstavniki upokojencev oziroma starejših. Preden odidete, spoštovani poslanci, vas lepo vabim, da se udeležite tega posveta. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 37. izredno sejo Državnega zbora in vam želim lep vikend! Hvala